Ker prehajamo na odločanje, vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo o dnevnem redu.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

je vprašanje postavljeno več ministrom, imajo vsi skupaj na voljo 5 minut. Poslanec, ki ne bo zadovoljen z odgovorom, lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa postaviti dodatnega vprašanja in prosim vas, da ste na to pozorni.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 V primeru, da na postavljeno vprašanje poslanec ne bo dobil danes odgovora, mu morajo predsednik Vlade, ministrica ali minister v 30 dneh predložiti pisni odgovor, poslanec pa, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru, in v tem primeru bom vprašanje uvrstila na naslednjo sejo Državnega zbora. V zvezi s to točko so se za danes opravičili Klemen Boštjančič, minister za finance, mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo, Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, od 18. ure dalje ter dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje, od 12. ure do 14.30. Na Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno. Zdaj prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj. Na prva štiri vprašanja bo odgovarjal predsednik Vlade dr. Robert Golob. Poslanska vprašanja pa mu bodo postavili v tem vrstnem redu: kolega Jernej Vrtovec, kolegica Alenka Helbl, kolega Aleksander Reberšek in kolega Jani Prednik. Sedaj pa prosim kolega Jerneja Vrtovca, da postavi poslansko vprašanje predsedniku Vlade dr. Robertu Golobu. Izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani predsednik Vlade! Moje vprašanje je na temo davčne reforme. Davčna reforma je temelj vsega, je hrbtenica vseh reform, da vemo, kako zapolniti državni proračun, za vse večje izdatke in tudi za že dane obljube o drugih reformah. Zaradi tega se tukaj po 14. marcu, vrhu koalicije na Brdu pri Kranju, odpirajo številna vprašanja. Na tem vrhu koalicije je bilo rečeno, da se s 1. 1. 2024, razbremeni plače, davčno razbremeni plače. Torej, da bi davkoplačevalcem ostalo več v denarnicah, in to je prav. Hkrati je bilo rečeno, da se s 1. 1. 2025 dodatno obdavči božičnica, regres, začne se z obdavčevanjem, progresivnim obdavčevanjem nepremičnin in tako dalje. Potem se je zgodil velik preobrat po enem vašem javnem nastopu na eni izmed komercialnih televizij, češ, davčna reforma bo ali pa je ne bo, slabo smo komunicirali, bomo videli, kako bomo to izpeljali. Nekako na tak način. Ključno je vprašanje, kako zagotoviti davčno predvidljivo okolje, in ali si sploh lahko privoščimo, da ne izpeljemo davčne reforme zaradi vse večjih izdatkov na drugi strani v državnem proračunu. Samo za plače v javnem sektorju smo v bistvu v zadnje pol leta namenili okrog 600 milijonov evrov finančnih sredstev. Se pravi, usklajevanje z inflacijo, pa še ostali dodatki in tako naprej. Izhodišča za nova pogajanja v zvezi s plačno reformo približno 650 milijonov evrov. Obljubljena reforma pravosodja, zdravstvena reforma, da ne govorimo, in novi izdatki v proračunu, samo iz prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno zdravstveno zavarovanje minus 180 milijonov evrov. To je bilo rečeno pretekli teden. In na drugi strani še ostale reforme. Tudi pokojninska reforma, ki se pripravlja. In tukaj je ključno, kako zagotoviti v našem proračunu finančna sredstva brez davčne reforme. Pogledi na davčno reformo so lahko različni. Moj pogled, pogled Nove Slovenije je zagotovo takšen, da z nižjimi davčnimi bremeni lahko poberemo več denarja za državni proračun. Tukaj pa me zanima: Kakšno je mnenje koalicije o davčni reformi? Se pravi, višja davčna bremena, višje obdavčitve za večje prihodke v proračunu, da lahko zagotovimo

Kar se tiče davčne reforme, je treba stvar vzeti v širšem kontekstu. Davčna reforma ni bila nikoli mišljena za to, da bomo z njo polnili proračun. Ta del v celoti zavračam. Nikoli ni bil ne interes ne namen vlade, da bomo z davčno reformo zagotavljali dodatne vire za proračun. Nenazadnje so tudi analize pokazale, da v resnici kaj dosti manevrskega prostora na to temo sploh ni pri obdavčitvah. Obstaja pa nekaj nespornih dejstev in jih bom navedel ponovno. Slovenija je danes druga v Evropi po obdavčitvi dela, takoj za Slovaško. Slovenija je, žal, najslabša ali pa najbolj obremenjuje s socialnimi prispevki v Evropi.

ne pa nujno nepremičnin, premoženja. Ampak glede na to, da se je o tem na tem področju … in predlogi, ki so takrat zaokrožili niso bili ne politično usklajeni, še manj pripravljeni do te mere, da bi bili sploh zreli za javno obravnavo, sem zelo jasno povedal, da take davčne reforme, kot je bila predstavljena, ne bo. In tudi danes povem, da davčna reforma ni nekaj, kar je v ospredju. Bom navedel, kaj je v ospredju. Cela Evropa se pripravlja na prihodnje fiskalno leto in na ponovno uveljavitev pakta stabilnosti, cela Evropa. Po treh letih izjem, ko je bilo možno financirati državni proračun skozi prekomerno zadolževanje, se te izjeme odpravljajo. Pakt stabilnosti, ki bo na aprilski seji, tudi pred vami, tudi vi boste dobili ta okvir na naslednji seji, mislim, da je to še ta teden, bo natančno opredelil to vprašanje, o katerem ste me vprašali: Na kakšen način bo Slovenija zagotovila vzdržnost javnih financ? V tem dokumentu boste videli, da ni omembe davčne reforme kot vira za zagotavljanje stabilnosti, ampak so navedeni vsi ostali ukrepi, ki pomenijo, da bomo pri reformah seveda morali upoštevati fiskalno vzdržnost, in jo planiramo, v okvirih, ki vam bodo predstavljeni, je to zajeto. Zajeto je, da lahko pridemo z manj kot 3 % letnim primanjkljajem in hkrati zmanjšujemo dolg, v povprečju približno za eno odstotno točko na leto. To je tudi znotraj teh pričakovanih okvirov, novih okvirov, ki jih bo Evropska unija sprejemala za prihodnje sedemletno obdobje. Pakt stabilnosti, ki je pripravljen in ki ga boste dobili, je bil predebatiran z najeminentnejšimi makroekonomisti Slovenije v okviru strateškega sveta za makroekonomska vprašanja, in to je najboljši odgovor na to, kje bomo našli denar. Denar je znotraj okvirov. Ali bo to pomenilo, da bomo morali spreminjati zakonodajo na marsikaterem področju? Ja, jo bomo pač spreminjali takrat, ko bo to potrebno. Zagotovo pa ne na način, kot je bil predstavljen, in zagotovo ne z obdavčitvijo regresa ali potnih stroškov, zagotovo ne z uvajanjem novih nepremičninskih davkov. Ne, stvar bo usklajena na drugem nivoju. Se priporočam za razpravo takrat, ko boste imeli pred seboj ta dokument, to bo v kratkem. Do takrat pa lahko povem samo še enkrat: davčne reforme, kot je bila predstavljena s strani nekaterih

Najlepša hvala. Okej, davčne reforme v takšni obliki ne bo. Saj gospodarstvo si je verjetno oddahnilo, strinjamo pa se glede obdavčitve plač. Tukaj je treba narediti res striktne ukrepe, da bodo ljudje z nižjimi obdavčitvami lahko imeli več in lahko tudi več trošili, na ta način bomo več davkov pobrali, zagotovo.Če pogledate lestvico OECD, kje smo pri obdavčitvi plač, smo res na vrhu. Če pogledate tudi ostale lestvice, pa smo v bistvu na sredini, tudi kar se tiče kapitala. In tukaj je ta krivica, ki se dogaja lastnikom podjetij, direktorjev in tako naprej, glede obdavčitve kapitala, ko vsi pravimo, da tukaj smo na dnu lestvice, pa smo v bistvu v zlati sredini. In je treba tudi imeti pred očmi eno dejstvo, da so pri obdavčitvah kapitala lastniki tisti, ki nosijo zelo veliko breme za samo poslovanje podjetij, za izplačevanje plače in tako dalje, in je prav, da so v bistvu tudi iz tega naslova nagrajeni, ne pa dodatno obdavčeni. Glede davčne reforme, ki bi polnila proračun, okej, razumem odgovor, da ni mišljena davčna reforma na takšen način. Ampak na drugi strani, predsednik Vlade, nastajajo silni izdatki. Samo za plače v javnem sektorju bomo namenili več kot milijardo evrov. Izhodišče, tudi za pogajanja, seveda, kar je bilo v medijih, je 650 milijonov evrov. 600 smo jih že dali. To je milijardo 250 milijonov evrov. Potem je tukaj, okej, sodna reforma je zelo malo, ampak je še ogromno drugih izdatkov, recimo pri zdravstveni reformi, katere obrise lahko spet približno vidimo v medijih. Se pravi, ključno je, na kakšen način, mi se strinjamo in smo za to, da je to prijaznejši način obdavčitve nepremoženja, ker poberemo zelo malo, mislim, da so izračuni tam okrog 30, 40 milijonov evrov. Ali se splača ljudi jeziti z obdavčitvijo premoženja na takšen način? Po mojem mnenju ne, zlasti ne nepremičnin, ki so jih ljudje z lastnimi rokami zgradili. Se pravi, na drugačen način, na prijaznejši način pobirati davke, da ostane potem v davčni blagajni več. To je naše priporočilo vladi pri tem, ko pripravlja davčno reformo.

Takrat smo napovedali eno stvar, da bomo povečali neto prihodke tistih, ki imajo manj, beri tistih, ki so na minimalni plači oziroma pod povprečjem, in vrnili obdavčitev najvišjih plač, in to smo tudi naredili. Naša zaveza ljudem takrat je bila, da tisti, ki ima več, naj tudi več prispeva, in to je izpeljano. To ni obljuba, to je dejstvo. Slovenija je pri minimalnih plačah tudi na račun davčne reforme, ki je že izpeljana, izvedla enega najvišjih dvigov minimalne plače v Evropi. In prav je, da smo to naredili, zato ker je draginja tista, ki je narekovala ravno to, da je bila naša usmeritev prava in ukrep pravočasen. S tega vidika ni dvoma, komu je namenjena naša davčna reforma bila in komu bo namenjena v bodoče. Tistim, ki imajo manj, in ne tistim, ki imajo več. In še čisto za konec, lahko je opletati s stotinami milijonov in milijardami. Ne nič takega ni na mizi, tudi milijard nihče ne ponuja nikomur. Mogoče jih zahtevajo nekatere izpostave drugih političnih strank. Ne, mi jih pa ne obljubljamo, ker vemo, da je milijarde treba zaslužiti, in zato smo pri tem zelo racionalni. Ko boste dobili fiskalni okvir za bodoča leta, se boste lahko v to tudi sami prepričali, in to že v kratkem. Hvala lepa. Kolega Zvonko Černač, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite.

in da potem natančno vemo tudi, kaj nas čaka. Zaradi tega predlagam razpravo na to temo v okviru izredne seje ali pa na redni seji, kjer bi lahko temeljito prerešetali, kakšne so možnosti in kakšni so okviri in kakšne so naše vzdržnosti, finančne vzdržnosti za to, da ljudje v tej državi boljše živijo na račun nižjih davčnih bremen. Najlepša hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, to se pravi 18. aprila, v okviru glasovanj. Sedaj pa prosim kolegico Alenko Helbl, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala za besedo. Pozdrav vsem! Spoštovani predsednik Vlade! Naloga opozicije v neki demokratični državi je nadzor nad delom vlade. Tako sta naša pravica in dolžnost, da budno spremljamo vaše delo, predvsem pa realizacijo oziroma uspešnost danih obljub in načrtov, kar bi nam sicer bilo veliko lažje, če bi vlada sprejela nek normativni program dela za posamezno leto, vendar pa ga, kot ste nam pojasnili, niste in ga tudi v prihodnje ne nameravate sprejeti. ker sicer tudi vsako društvo v naši državi ob začetku leta vedno sprejema načrt aktivnosti. Ker vas torej ne moremo ocenjevati glede na normativni program dela vlade, pa nam preostane, da vas ocenjujemo na podlagi vaših znamenitih časovnic. Če bi iskali sinonim za vašo vlado, bi največ anketirancev povedalo: časovnica. Sicer smo do sedaj videli, da se je še prav vsaka časovnica v bistvu zamaknila, nekatere so celo izpuhtele. Ampak vi še vztrajate. No, in vam povem, kdo bo še naprej vztrajal in se ne bo predal. Mi Korošci. Gradnja tretje razvojne osi, ki velja za drugi, drugi najpomembnejši projekt v državi, imenovan kot razvojni nacionalni projekt, se je po več kot štirih desetletjih od prvih uradnih zamisli začela končno uresničevati avgusta 2021, za kar gre zahvala – vemo komu – vladi Janeza Janše. Načrt Darsa je bil, da bi del tretje razvojne osi od Šentruperta do Slovenj Gradca zgradili do konca leta 2027. No, pa pride sredina aprila 2023 in pod vlado Roberta Goloba slišimo in izvemo: »Ministrstvo za infrastrukturo in Dars bosta predvidoma prihodnji teden predstavila prenovljeno časovnico za zamik gradnje tretje razvojne osi.« In vas v bistvu sprašujem, kako se sliši naslednja napoved: »Korošci bomo tožili vse, ki ovirajo projekt tretje razvojne osi, ker časovnice nočemo in ne bomo zamaknili, ampak bomo kar čez noč ukinili vse ovire in projekt označili z obvezno izvedbo do konca 2027.« 2027.« Ker Korošci nismo ljubljanski šerif, ki se mu kljub kršenju zakonov in ustave opraviči in ukloni vsa vladajoča politika, si preprosto ne moremo privoščiti tega, kar si je privoščil on. In spoštovani predsednik Vlade, ker Korošci ne pristajamo na to, da stroji na gradbišču tretje razvojne osi brnijo takrat, ko pridejo kamere, ker ne pristajamo na nove zamike časovnic in ker ne pristajamo na to, da zaradi poplačil tistim, ki so vas na oblast, jemljete denar za razvoj preostalih delov Slovenije. Ker ne pristajamo na neko novo medresorsko delovno skupino pod vodstvom propadlega politika, ki ste mu pač zagotovili službo… Hvala lepa. Zdaj je pa vaš čas potekel. Spoštovani predsednik Vlade, imate možnost, da odgovorite. Izvolite. Najprej naj povem, da je dejansko sramota, da Koroška še vedno nima avtocestne povezave. Sramota za vse vas, ki ste sedeli v prejšnjih mandatih, še toliko večja kot za nas, ki smo komaj prišli. Ampak ne bom bežal od tega, da je to nekaj, kar je dejansko največji infrastrukturni projekt, ki ga moramo zaključiti. O časovnicah. Hvala, ker ste to sprožili. Res je, v letu 2021, ste vi in vaša vlada sprejeli resolucijo, po kateri naj bi bila ta avtocesta koroške povezave zaključena do leta 2027. Drži, to je vaša časovnica. Glej zlomka, 22. aprila lani vaša vlada, vaš parlament – šele takrat ste vložili vlogo za gradbeno dovoljenje. Vloga za gradbeno dovoljenje je bila vložena manj kot leto dni nazaj, pri čemer ste v tej isti resoluciji na tej vaši isti časovnici, saj meni se zdi smešno o tem govoriti, sprejeli, da bodo stroji brneli celo lansko leto. Gradbeno dovoljenje ste vložili 22. aprila. Ampak to v ničemer ne spremeni dejstva, da imamo, žal, na področju umeščanja v prostor res slabo zakonodajo, za kar je odgovoren verjetno parlament iz prejšnjih sklicev. Mi še nismo spreminjali te zakonodaje. Jo bomo morali. vsako stvar, ki se je lotimo v tej državi, vsako stvar, za katero ljudje vedo in zahtevajo spremembe, vemo, da se je nihče ni lotil 10 ali pa 15 let. In žal je tudi avtocestna povezava Koroške do matice, žal, rezultat vašega dela v preteklih desetletjih, ker je zakonodaja tista, ki onemogoča tudi vam ali predvsem vam, nenazadnje je uprava Darsa bolj ali

omogoča, ker jim zakonodaja tudi omogoča, da niso sankcionirani za to, da sedijo na dokumentih, ni stvar te vlade, je stvar te države. Začnimo se obnašati državotvorno. da bo kolegica podala besedo. Imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite.

tega, da boste iskali grešnega kozla v preteklosti ali pa med uradniki, povedali, da se boste lotili postopkov, ki bodo pohitrili vse te postopke, ki so nujni. Glejte, četudi ste v svoji koalicijski pogodbi zapisali regionalizacija Slovenije, decentralizacija in tako naprej, vam povem, kaj ste v tem času naredili. Vam povem. Ukinili ste nekaj državnih inštitucij, ki so imele sedež kje drugje kot v Ljubljani, tako da ste številne projekte po Sloveniji, ki bi omogočali kakovostnejše življenje državljanov na podeželju, prekinili. Občine, ki se že dlje časa soočajo s problematiko priseljencev in njihovo slabo integracijo v našo družbo, ste pustili na cedilu, pa še en kup je tega. V je tega. V tistem PKP 2 je bila predstavljena časovnica in tudi finančna sredstva, bil je tudi gradbeni zakon, Zakon o vodah bi marsikaj lahko spremenil, ampak vi ste vehementno – se spomnite, saj se spomnite? – ukinili, vse pod narekovaji, škodljive zakone prejšnje vlade in jih s tem seveda onemogočili. Očitate prejšnji vladi – v zadnjem desetletju je bila vlada Janeza Janše na vladi 3 leta. Prosim za odgovor tudi glede na to, da je nekdo od prejšnjih ministrov

Raje, kot da se odzivam na to, bom ponovil še enkrat. Korošice in Korošci si zaslužijo avtocestno povezavo s Slovenijo. Zaslužijo si jo pred desetimi leti. Jaz se dobro spomnim, kako je bilo nam v Novi Gorici, ko smo jo dobili. Jaz vem, kaj je to pomenilo za Novo Gorico, in me ni treba prepričevati, da vem, kaj to pomeni za Koroško. Žal je parlament tisti kraj, ni važno katera vlada, ni važno kateri poslanec, parlament je kraj, kjer se sprejema zakonodaja. Bom ponovil poziv. Verjamem, da imate dosti znanja. Dajmo združiti moči, spremeniti prostorsko zakonodajo tako, da bodo časovnice pohitrene. Če bomo pa to prepuščali kateremukoli uradniku, pa je vseeno, kje sedi, tega cilja ne bomo mogli doseči. Najlažje bi bilo pa danes, v tem trenutku, ker leto 2027 je zelo daleč. In glejte zlomka, kaj je leta 2027? To je po volitvah. Jaz verjamem, da je danes najlažje obljubljati, kaj vse se bo naredilo leta 2027. To je tako poceni in to ste počeli, obljubljali ste. Da, 22. aprila ste vložili gradbeno dovoljenje, pred tem ste pa obljubili, da bodo stroji zabrneli. Kaj, v enem mesecu po vlogi? Realnost je tisto, kar bomo mi v Svobodi dali na mizo. In takrat, ko bomo dali obljubo, se jo bomo tudi potrudili izvršiti, ali pa bomo povedali, zakaj je nismo. Zagotovo pa ne bomo nalagali ostalim, da naj uresničujejo naše obljube. Hvala lepa. Kolegica Helbl, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. **ALENKA HELBL (PS SDS):** Saj nismo dobili nekih jasnih zavez, da časovnica ne bo prestavljena. Pozivate tudi k »združimo moči«. Pa saj imate večino, pripravite. Sedem mesecev je od mojega prvega vprašanja, takrat, ko je bil še odgovor zelo pozitiven za časovnico, zdaj vmes se je pa nekaj spremenilo. Kako to? Vi imate moč, imate vse resurse, imate vse, tudi lahko obljubite, da boste uredili zakonodajo tako, da bo pohitrila te časovnice, ki bodo zdaj 20. aprila očitno predstavljene. Zato torej v skladu s Poslovnikom predlagam, da se da se o odgovoru predsednika Vlade opravi razprava na naslednji seji Državnega zbora, in pričakujem široko podporo ne le poslancev, ki prihajamo s Koroške, ampak tudi vseh tistih, ki nam je skupaj mar za državljane izven centra naše države. Tretja razvojna os seveda ni samo Koroška, je tudi južni del, tako da je zelo pomembna. Še enkrat, je drugi najpomembnejši projekt v državi. In še moj poziv. Pokažimo, da smo res predstavniki vsega ljudstva, predvsem pa, da želimo in zmoremo skupaj delati za dobro vseh, brez prelaganja krivde, izgovorov, ki ne držijo vode. In začnite, prosim, delati. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosim, za mir v dvorani! O vašem predlogu, kolegica Alenka Helbl, bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Zdaj pa ima besedo kolega Aleksander Reberšek, da zastavi vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik Vlade! Za vodo gre! Za čisto pitno vodo, ki jo vsak dan pije 330 tisoč ljudi. 330 tisoč ljudi. Kanalizacija iz gospodinjstev z več kot 22 tisoč prebivalci bo tekla direktno nad čisto pitno vodo. Spoštovani predsednik Vlade, jaz ne govorim o Ugandi, niti ne o Ruandi, govorim o tem, kar se dogaja tukaj v Ljubljani ta trenutek. Ljudje, naravovarstveniki, lastniki zemljišč so obupani, ker jih nihče v tej državi ne sliši. Na trasi kanala C0 ni nobenega od vladajočih. Ni vlade, ni ministrov, ni koalicije, ni koalicijskih poslancev, ni predsednice Državnega zbora, ni Jaše Jenulla, ni Nike Kovač, ni Inštituta 8. marca. Nikogar ni od vladajočih. Nikogar ni, ki bi te ljudi slišal in se za njih tudi zavzel. Nikogar ni, ki bi v tej državi rekel, da je to norost, da se spelje kanalizacijo, fekalije, na tisoče in tisoče kubikov, čez čisto pitno vodo. Nikogar ni, ki bi ta projekt ustavil. Samo vi, spoštovani predsednik Vlade, lahko ta projekt ustavite. Ljudi najbolj boli to, da imamo pri nas dve pravni državi, eno za tiste posvečene in drugo za vse tiste ostale. Sprašujejo se, zakaj je nekaterim v tej državi praktično vse dovoljeno. Vaš nekdanji strankarski prijatelj gradi brez gradbenega dovoljenja, gradi brez celostne presoje vplivov na okolje in gradi brez okoljevarstvenega soglasja. Pri gradnji ne spoštuje lastninskih pravic, inšpekcijske službe pa se na prijave ne odzivajo. Krši se ustavna pravica do čiste pitne vode in, kar je najhujše, tepta se človekove pravice. Vsi smo videli posnetke, kaj je počela policija in pa varnostna služba župana Jankovića, kako pretepajo ljudi, ljudi, ki so na svoji zemlji in se borijo za čisto pitno vodo. Nekateri lahko gradijo v tej državi brez dovoljenj, pretepajo ljudi, za nagrado pa, ker so na pravi politični strani, jim odpišemo še vse dolgove. Navadnim ljudem pa ostane s fekalijami onesnažena pitna voda, in to brez happy enda. Samo vi in vaša vlada lahko ustavite to norost, spoštovani predsednik Vlade, zato vas prosim za jasen odgovor, da ali ne, brez kakršnihkoli ovinkarjenj: Ali podpirate gradnjo kanala C0? Ali podpirate to, kar počne Zoran Janković, ki gradi brez dovoljenj in na njihovi zemlji terorizira nedolžne lastnike zemljišč? Boste projekt ustavili vsaj do takrat, da pridobi vsa potrebna dovoljenja in pa soglasje? Odgovorite mi z da ali ne. Kaj od tega boste, predsednik Vlade Robert Golob, naredili? Prosim za res konkretne odgovore. Hvala.

Verjamem v to, da moramo delovati kot pravna država. Včasih mi to očitajo, kot v primeru Zakona o RTV, kjer želimo priti po legalni poti do tega, da se RTV ponovno vrne javnosti. Pravna država pomeni, da jo upoštevaš tudi takrat, tudi takrat, ko ti to politično ni po godu. Jaz verjamem, da ima marsikdo s tem izziv, sam ga nimam. V konkretnem primeru, ki se je začel z gradnjo leta 2016 in je potekal praktično nemoteno do letošnjega leta, ko se mora zaključiti. V konkretnem primeru imam vsa zagotovila vseh pristojnih služb, da gradbeno dovoljenje imajo, da je pravnomočno in da gradijo v skladu z njim. Več kot to, da taka zagotovila dobim, ne morem narediti. Lahko pa vsi tisti, ki so zadolženi po zakonu, in zagotovo to ni predsednik Vlade, imamo cel kup inšpekcij, cel kup pristojnih služb in sodišča, ker tako naj bi delovala pravna država, ker ne sme biti moč prepuščena eni osebi, ki bo po lastnem navdihu upravljala z državo, pravna država je tista, ki jo bom spoštoval. Če bo sodišče presodilo v korist, bom spoštoval tako razsodbo, če bo v škodo investicije, bom spoštoval tako razsodbo. V tem se pač razlikujem od marsikoga tudi v tej hiši. Konkretno, ta projekt bo očistil 6 tisoč greznic. Ta voda iz greznic, odpadna voda iz greznic, ali vi mislite, da izpuhti? Da bo šele sedaj, ko jo bomo zajeli v cev in kanal, postala problematična? Ali je ta projekt koristen za širše območje Ljubljane? Zagotovo da. Ali je potreben? Da. O tem, ali so bili spoštovani pri pridobivanju gradbene dovoljenje vsi pravni postopki na način, kot je potreben, pa prepuščam sodiščem in ustreznim institucijam, ker to ni pristojnost predsednika Vlade. Jaz verjamem, da bo na koncu ta projekt zaključen, verjamem, da bo zaključen tako, da bo to v korist ljudi in okolja. In verjamem, da gradbeni inženirji v Sloveniji znajo urediti tudi take projekte, ker ne gre za jedrsko centralo drugega tipa,

Dražji kot so projekti, višji so procenti, debelejša je kuverta. Verjamem, da se tega zavedate. Ni dovolj, da smo nekaterim v naši državi odpisali dolgove. Ni dovolj. Še vedno nastajajo novi dolgovi in zato taisti zato taisti ljudje potrebujejo denar, veliko denarja. Potrebujejo še več denarja. Jahte, vile, razkošno življenje, razkošne storitve – razvajanja pač niso zastonj. In veste kaj? Ljudje to gledajo, vi ne storite ničesar in ljudje so upravičeno jezni in besni. Zato so protesti vse bolj številni in vse bolj glasnejši. Zdaj bom pa nekaj povedal o soglasjih. V Državnem zboru je predstavnica ministrstva na jasno in glasno vprašanje, ali ima projekt kanal C0 okoljevarstveno soglasje, jasno in glasno odgovorila, da ne: »Nima okoljevarstvenega soglasja.« Gospod predsednik Vlade, dajte mi povedati: Zakaj se kanala C0 gradi še naprej? Projekt prav tako nima gradbenega dovoljenja. KO Ježica, katastrska številka 2161 nima gradbenega dovoljenja, 240 metrov te kanalizacijske cevi je na sosednji parceli. Zoran Janković za to nima gradbenega dovoljenja. Povejte mi, spoštovani predsednik Vlade: Zakaj dopuščate Kaj si bodo mislili ostali državljani? Povejte mi: Kdaj boste gradnjo kanala C0 ustavili? In še nekaj, imamo sodišča, vemo, v čigavo korist sodijo, pa že iz prakse za nazaj ne omenjate sodišč. Hvala lepa. Gospod Reberšek, takšnega izvajanja ne dopuščam: »Vemo, v čigavo korist sodišča sodijo.« Kdo od predstavnikov sodne veje oblasti je prisoten? Nihče. Gospod Reberšek, prosim, da se vzdržite takih natolcevanj. Predsednik Vlade, imate besedo za dopolnitev odgovora. Izvolite. Saj jaz mislim, da je bilo povedano na koncu vse, zato ker očitno za nekatere pravna država deluje samo takrat, ko je njim v korist. Ampak zato so pa zdaj drugi časi in jaz verjamem, da pravna država mora delovati za vse enako in ne samo v korist kogarkoli. Ko se bo pravna država ustrezno opredelila in če bo potrdila to, kar vi navajate, sicer jaz to dvomim, ampak če bo potrdila, potem bomo tako odločitev tudi spoštovali, četudi nam ne bo všeč. V tem, kar ste pa povedali, je pa toliko neresnic, da je škoda, da se do njih opredeljujem, in se ne bom, ker za to obstajajo ustrezne inštitucije. Jaz se čudim, zakaj se niste obrnili na njih prej. Še enkrat, ta kanal se je začel graditi leta 2016, bo pa letos zaključen. In zdaj se vrnem na tretjo razvojno os. Žal, ja, žal, še takrat, ko projekti stečejo, pa četudi prepočasi in četudi so pod nadzorom, tudi Evropske komisije, se najdejo ljudje, ki bi radi politične pike nabirali – s čim? – s tem, da jih zaustavljajo.

Hvala lepa. Mineva šest let od zapisa pravice do pitne vode v ustavo, skoraj dve leti od referenduma za pitno vodo. Polna usta čiste pitne vode iz ustave pa se končajo pred vrati Magistrata. Za temi vrati očitno veljajo neka druga pravila in točno se vidi, kdo je gazda v naši državi. Na seje Državnega zbora, parlamentarnih odborov, ne pride noben minister, ne pride Nataša Pirc Musar, naša predsednica, ne pride varuh človekovih pravic, niste prišli niti vi niti predsednica Državnega zbora. Na tem mestu se mi res poraja vprašanje, koga se vi pravzaprav bojite? Spoštovani predsednik Vlade, ustavite, res je potrebno ustaviti gradnjo kanala C0. Sem že prej povedal zakaj, kakšni so razlogi. Nima vseh potrebnih soglasij, nima gradbenega dovoljenja in ta projekt še vedno teče dalje. Ustavite ta projekt, tudi če se boste morali dvakrat opravičiti, korist bo imelo 330 tisoč naših državljanov. Zdaj pa morate sami presoditi, ali je za vas bolj pomembno, da naši državljani, 330 tisoč ljudi pije čisto pitno vodo, ali je bolj pomembno, kaj v naši državi reče gazda, se morate sami odločiti. Jaz želim, da se v skladu s Poslovnikom opravi seveda tudi razprava na eni izmed naslednjih sej. Se pa zavedate, ne vem, če se vi dobro zavedate zdaj v tem trenutku, da ravno vi nosite največjo odgovornost tukaj in zdaj in sedaj in se ne zagovarjati nazaj, da se je začel projekt leta 2016. In če tega projekta ne boste ustavili danes, boste morali nekoč stopiti pred ljudi in jim lepo povedati, da ne morejo več piti vode iz pipe. In to bo vaša odgovornost, ker samo vi lahko ustavite ta projekt. Imamo velik privilegij in to nam priznava večino tujine, tujcev, ki pridejo tudi k nam, da lahko pijejo čisto pitno vodo iz pipe. Predsednik Vlade, usoda čiste pitne vode je v vaših rokah!

zdaj pa samo malo.

Prosim, če lahko tole uredite. Saj tehnika to zna.

Populizem je to, kar se greste vi, posvajate neke šimpanze, opice, tam po Afriki skačete, to je populizem. To, da se pa nekdo bori tukajle notri za čisto pitno vodo in daje predsedniku Vlade jasno sporočilo, da naj ustavi ta projekt, bolj nazorno mu ne morem pokazati, kot sem pokazal, da sem mu prinesel čašo čiste pitne vode, to pa ni noben populizem. To je borba za naše naslednike, da bodo pili isto čisto pitno vodo, kot smo jo pili mi. Narave čiste pitne vode nismo podedovali od naših prednikov, ampak smo si jo sposodili od naših zanamcev.

da ste malo bolj previdni pri svojem izboru in tudi pri tem, kako izvajate postopkovni predlog, ker to je bila čista zloraba postopkovnega predloga. Izvolite, gospod Cigler Kralj, vi pa imate postopkovni predlog. **JANEZ CIGLER KRALJ (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica Vlada, kolegice in kolegi! Moj postopkovni predlog se nanaša na to, da se pusti poslancem, da sicer v okviru svojega poslanskega vprašanja uporabijo tudi simbole, ne samo besede, kajti ljudje smo tudi bitja simbolov. Ta prinos vode je bil simboličen akt, ki ga vsi razumejo, tudi tisti, ki morda ne slišijo naše razprave ali drugače ne morejo tega spremljati. In ker je človek bitje simbolov, je to bil izjemno pomemben del poslanskega vprašanja predsedniku Vlade. Vsekakor pa tudi kot vodja poslanske skupine vzeti v bran svojega poslanca, ki je bil prisoten na nekaj dogodkih, ki se tičejo tega kanala C0, in je pač ta gnev ljudi prinesel sem. Morda je šel kje čez rob, se tudi na tem mestu opravičujem, morda je šel čez, ampak prosim pa, da ga poskusimo razumeti, kajti on je tam bil med temi ljudmi, ki se čutijo poteptane v svojih pravicah. Torej, moj predlog je, da se v okviru časa, če človek ne ogroža drugega in če ima pač neko simbolično gesto kot del poslanskega vprašanja, tudi pusti, da to vprašanje postavi. Hvala. Hvala lepa. Simboličnih gest smo že imeli nekaj. Ene se spominjam, in sicer z vročitvijo ene pošte, kjer sem prav tako dala opomin. In tako sem tudi tukaj dala opomin. Mislim, da ne rabimo take simbolike. Se pa strinjam z vami, gospod Cigler Kralj, poslanci poslušamo, in to vsi, gnev ljudstva

V tej dvorani se je očitno začel teden z dvoličnostjo in pa s populizmom, da v letu 2023, ko gremo na planete pa nazaj, nekateri mislijo, da je Zemlja ploščata, človeštvo pa ne zna zgraditi nepropustne kanalizacije in da je seveda ta nepropustnost vezana na mandat nove vlade. V prejšnji vladi se je dve leti

ki so vam nekaj tednov nazaj očitali postrežbo kave, zdaj pa nam tukaj pamet solijo z vodo. Hvala lepa. Poslovnik bom vedno dosledno spoštovala, zato sem tudi reagirala tukaj. Gremo naprej, kolega Jani Prednik, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku Vlade. Izvolite. Spoštovana predsednica Državnega zbora, predsednik Vlade, ministrice in ministri, poslanke in poslanci! Predsednik, midva bova imela malo bolj umirjen dialog, ker se le zavedava, da sva v dvorani Državnega zbora. Pred časom ste dejali, da bo leto 2023 let reform, s tem se je strinjala tudi celotna koalicija. Na temo reform smo imeli tudi kar nekaj vrhov koalicije na Brdu pri Kranju, kjer smo zastavili časovnico, tudi cilje in nekako pot do teh ciljev. Vseeno pa je potrebno na določene zadeve v tem trenutku opozoriti. V preteklosti so bile iz različnih vlad, desnih, levih, napovedane reforme, pa se le-te niso izpeljale. Izpeljale pa so se določene reorganizacije, določene optimizacije, ki pa na žalost v preteklosti – vi še niste bili predsednik Vlade – niso šle v korist ljudi, niso šle v korist podeželja in boljše dostopnosti ljudi do teh institucij, govorim seveda o državnih institucijah. Pretekle vlade, tako leve kot desne, so več teh državnih institucij ali preselile ali ukinile, pa najsibo to Koroška, Prekmurje, Gorenjska ali katerakoli druga pokrajina. Zaradi vseh teh izkušenj naših državljank in državljanov v preteklosti so tudi državljani skeptični do reform in tudi beseda reforma pri njih verjetno ne vzbuja nekega pozitivnega občutka, ampak zaradi preteklih izkušenj negativne občutke. Večkrat, kot sem dejal, jim je bilo v preteklosti tudi marsikaj odvzeti, zato bi rad na tej seji Državnega zbora pri tem vprašanju, da ta vlada ne bo ponavljala istih napak preteklih vlad, samo določene zadeve razčistil. Mi imamo na mizi zdravstveno reformo, plačno reformo, davčno reformo. V javnosti so se pojavili dokumenti v zvezi z ukinjanjem oziroma selitvijo upravnih enot. Zelo pomembna pri takšnih zadevah je komunikacija. Morda ima kakšna optimizacija ali reorganizacija pozitivne učinke in mora imeti pozitivne učinke na cilju za ljudi, vendar tudi zaradi napačne komunikacije ali vladnih predstavnikov ali predstavnikov koalicije pride potem v javnosti do napačnih razumevanj, opozicija pa seveda vsako napačno komunikacijo izkoristi sebi v prid. Zato vas, spoštovani predsednik Vlade, sprašujem: Kako boste in ali boste kot predsednik Vlade poskrbeli, da vsi ti reformni procesi, optimizacije in reorganizacije, ne bodo zmanjšali dostopnosti javnih servisov za ljudi po celi državi? Ali lahko zagotovite, da pod vašo vlado ne bomo ukinjali izpostav državnih organov, javnih servisov in storitev

Mogoče bodo katere reforme potegnile za sabo marsikaj, ampak zagotovo v tem trenutku, pa tudi sicer ne govorimo o nobeni reformi javnega servisa na nivoju konkretnih upravnih enot, kar je bilo tisto, ki naj bi sprožilo najbolj množičen odziv. Pa bom poskušal ilustrirati, kako je dejansko. Kot pravite, je napačna komunikacija lahko tudi razlog za popolnoma napačno razumevanje. V Sloveniji imamo različno velike upravne enote in primerno velikosti je tudi število zadev, ki jih obravnava posamezen uradnik na taki enoti. Manjša, kot je enota, manjši ima pripad teh zadev, in večja, kot je enota, večji je. In zanimivo, v Mariboru je na uradnika daleč največji pripad zadev, skoraj trikrat več jih dobi uradnik v Mariboru na mizo za rešiti kot uradnik v neki manjši upravni enoti. In seveda nihče ne razmišlja, da bi izboljšal delovanje, če bi bil ta, ki ima najmanjši pripad, ukinjen. Ravno obratno, razbremeniti moramo te, ki imajo večji pripad, in ne ukiniti tiste, ki imajo manjšega. Zakaj sem to zdaj povedal? Zaradi tega, ker živimo v dobi digitalizacije in v dobi digitalizacije je pomembno naslednje. S strani odnosa z uporabniki si želimo, da je ta odnos čim bolj vseprisoten, se pravi, želimo si čim več izpostav, skozi katere lahko uporabniki komunicirajo z javno upravo. Torej ni namen v ukinjanju odnosa z uporabniki. Hkrati pa digitalizacija v ozadju omogoča učinkovito dodeljevanje zadev tistim, ki so manj obremenjeni. Kar v resnici pomeni, da se bo v manjša okolja lahko tudi kakšna dodatna naloga prenesla iz večjih okolij. To je v resnici decentralizacija, ker se bo iz velikih metropol pripad nekaterih zadev selil na obrobje. In ker je bilo konkretno v primeru Ptuja, se je to vmes že realiziralo, na Upravno enoto Ptuj so bila prenesena konkretna opravila in naloge, po mojem vedenju, iz večjih oziroma iz ostalih upravnih enot. To je tista, če hočete, optimizacija zalednih procesov, ki v ničemer ne zmanjšuje dostopnosti državljanov in državljank do storitev države, pospešuje pa njihovo reševanje, in to je tisto, kar je ključno. Želimo si, da imajo dostop čim bližje domu, hkrati pa želimo, da je reševanje zadev čim hitrejše. Ti dve načeli bomo zasledovali celoten mandat. Če se bo vmes pokazalo, da kdo temu načelu ne sledi, in čisto možno je, da se bo kje to pokazalo, se priporočam za opozorilo.

in ravno na primeru upravnih enot smo točno na to opozarjali tudi Socialni demokrati. Če gremo v to smer in ko bomo šli v to smer, bomo zadovoljni tudi mi. Bomo pa seveda kot konstruktiven koalicijski partner tudi v prihodnosti sodelovali pri takšnih reorganizacijah in na morebitne pomanjkljivosti tudi opozarjali. Hvala. Želite odgovoriti, predsednik Vlade? Ne. Hvala lepa. Boste imeli postopkovni predlog, kolega? Ne, seveda. Predsedniku Vlade se, ker smo končali z vprašanji njemu, zahvaljujem za podane odgovore. Sedaj prehajamo na vprašanja poslank in poslancev. V prvem krogu imate besedo poslanec Zvonko Černač, da zastavite vprašanje ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu. Izvolite. Pozdravljeni vsi prisotni! Spoštovani minister, v koalicijsko pogodbo ste med naloge in aktivnosti, ki jih boste izvedli na področju zdravstva, med drugim zapisali takojšnje skrajšanje čakalnih dob, vsem zagotoviti pravočasno in univerzalno dostopnost do zdravstvenih storitev, vključitev zobozdravstva v univerzalno javno zdravstvo, saj trenutno ne obsega niti vseh osnovnih storitev, učinkovitejša izraba medicinske opreme, krepitev primarnega zdravstva in tako naprej in tako naprej, seznam je dolg. Kje smo danes glede teh zavez, si lahko odgovori vsak sam. Vodja vladnega strateškega sveta za področje zdravstva dr. Brecelj je pred kratkim dejal, da bomo lahko zadovoljni, če stanje ob koncu leta ne bo slabše, kot je danes. Mislim, da pove ta izjava vse o stanju na področju zdravstva in neustreznih predlogih rešitev za izboljšanje razmer. v vladni koalicijski pogodbi pa nisem zasledil, da boste uzakonili obvezno dopolnilno zavarovanje namesto sedanjega prostovoljnega, kar ste pretekli teden skupaj s poslanci Gibanja Svoboda in predsednikom Vlade tudi napovedali. Iz predala ste na vrat na nos potegnili štiri leta star zakon Šarčeve vlade, ki je, mimogrede, januarja 2020 v parlamentu padel, saj so mu podporo odrekli takrat tudi poslanci koalicije, takratni minister za finance pa je odstopil, ker bi tak zakon navrtal najmanj 50-milijonsko luknjo v javne finance. Sedanji bo navrtal večjo, 200-milijonsko luknjo ob tem, da se zavarovancem storitve ne bodo popolnoma nič izboljšale in tudi dostopnost do teh storitev ne. Vi, spoštovani minister, pa ste pretekli teden ob vložitvi tega zakona izjavili: »Danes smo na prelomni točki reforme zdravstvenega sistema.« Konec citata. Iz tega razloga me zanima: Kako lahko štiri leta star zakon takratne Šarčeve vlade, ki ga je parlament januar 2020 zavrnil, danes predstavlja prelomno točko reforme zdravstvenega sistema? sistema? Zakaj uvajate obvezen zdravstveni prispevek, neke vrste nov davek, če tega nimate zapisanega v vaši koalicijski pogodbi? Zakaj pri tem zavajate ljudi s tem, da ukinjate dodatno zdravstveno zavarovanje? Zakaj ste pretekli teden zavajali, da s tem preprečujete podražitev le-tega, ki je bila napovedana s strani ene od zavarovalnic, saj ste bili sami predlagatelj zamrznitve zavarovalne premije, ki jo je v petek na dopisni seji sprejela Vlada?

je zanimivo, kako se je vprašanje preoblikovalo iz tistega, kar ste najavili, do tega, kar ste vprašali. Ampak nič hudega. Bom poskušal zelo ciljano in natančno odgovoriti na vprašanje. Sami veste, koliko poskusov ukinitve dosedanje oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je že bilo. Vsi vemo, kako so se končali. Sami tudi veste, če se bomo vrnili v leto 1993, zakaj je bilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje vpeljano. četudi je dikcija tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, da gre za prostovoljno, se je skozi tridesetletno obdobje še kako izkazalo, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kot je bilo implementirano leta 1993, eden od ključnih stebrov financiranja javnega zdravstvenega sistema. Skozi leta, posebej v zadnjem obdobju, se je ta oblika, kot jo poznamo danes, in z vključitvijo, bom rekel, povsem zasebnega zasebnega interesa pokazalo, kaj se s kapitalom, ki je nastajal skozi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dogaja. Videli smo, kako so vse tri zavarovalnice, ki ponujajo in ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kupovale različne medicinske centre. Videli smo, kako se je dopolnilno zdravstveno zavarovanje odmaknilo od temeljnega pristopa in je postalo na nek način zavarovalni produkt, tako kot je produkt za avto. Videli smo, kaj se je zgodilo znotraj kovida. I videli smo, kaj se dogaja v postkovidnem obdobju v zdravstvu, ne samo v Sloveniji, vsepovsod. To, kar se je zgodilo prejšnji teden, je odziv na enostranski napovedan dvig premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki temelji pravzaprav na golem zavarovalniškem izračunu škode so večje, dvignili bomo premije. Drži, ampak to ni smisel in to tudi ni temelj dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V naši koalicijski pogodbi smo lepo napisali, kako bomo preoblikovali financiranje in tako naprej, to je vse jasno zapisano. Dejstvo je, da smo na tej točki morali odreagirati. Odreagirati, a, tako da smo z uredbo omejili ceno, in odreagirati, b, da je bil s strani strani Poslanske skupine Svoboda vložen zakon, ki bo obstoječo obliko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja umaknil z mize, umaknil bo zasebne interese zavarovalnic in v bistvu preprečil, da bi prebivalci namesto 35 evrov v nadaljevanju plačevali 45 evrov oziroma da bi obstoječa oblika dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja še v nadaljnje bila predmet malverzacij zasebnega kapitala v javnem zdravstvu. Zato je bila ta poteza narejena. Ob tej potezi smo tudi rekli, da gre zares, na nek način, in da bomo v naslednjem letu natančno določili, kako bomo našo javno zdravstveno blagajno financirali. In to vse bomo naredili s 1. 1. 2025. Torej ni namen tega zakona, tako imenovano ukinjanje obstoječe oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, nekaj, kar bo povzročilo to, da bodo pacienti prišli prej do obravnave, to je cel paket, gre samo za to, da smo kot vlada, da je Poslanska skupina Svoboda odreagirala na povsem enostransko odločitev zvišanja premije, kar je seveda nedopustno, in da smo odreagirali na jasno postavljen zasebni interes zavarovalnic v javnozdravstveni

iz koalicijske pogodbe na področju, za katerega ste odgovorni, in točno v tej smeri sem vam postavil vprašanje. Naštel sem vam pet zavez, ki niso uresničene, nobena od njih, v tej koalicijski pogodbi jih imate na desetine, nobena od teh ni uresničena. Na drugi strani pa sem vam postavil vprašanje, zakaj pa ste na vrat na nos uresničili zavezo, ki pa je nimate v koalicijski pogodbi zapisane, in uvedli nov davek, nov prispevek ljudem, obvezen. 80 tisoč ljudi več kot danes bo moralo ta prispevek po novem obvezno plačevati. Odgovora na to vprašanje nimam. Kot tudi nimam odgovora na vprašanje, kako je lahko nek tri leta star zakon, ki je v tem parlamentu januarja 2020 padel, temelj za neko prenovo zdravstvenega sistema in temelj bodoče zdravstvene reforme? Ni odgovorov na ta vprašanja, spoštovani minister. Vi ste na novinarski konferenci, ko ste predstavili to uredbo o zamrznitvi cen, celo povedali, da je vlada ugotovila, da je dopolnilno zavarovanje v nacionalnem interesu. Vi pa urbi et orbi razlagate, vi in premier, kako ga ukinjate, premier dodatno laže, kako bo premija 35 evrov in se ne bo povečala niti za cent, imate pa v zakonu vgrajeno vsakoletno valorizacijo glede na rast bruto plač, kar pomeni, da bo ta premija že v kratkem, če bo ta zakon uveljavljen – upam, da nikoli ne bo, ker je slab in za ljudi neprimeren – preko 40 evrov. evrov. Zakaj ta manipulacija, to zavajanje z ljudmi? Zakaj ne uresničujete tistega, za kar pa ste se v koalicijski pogodbi vsi skupaj zavezali? Moram reči, da me besede predsednika tega vladnega strateškega sveta za področje zdravstva dr. Breclja o tem, da bomo lahko zadovoljni, če stanje ob koncu leta ne bo še slabše na področju zdravstva, kot je danes, zelo skrbijo. On je vendar tisti prvi človek, ki nekako ima vpogled zdaj v drobovje tega sistema, in približno ve, kaj je mogoče v tem obdobju narediti in kaj ne. In namesto, da bi šli po poti sprememb in izboljšav, ste šli uvajat novo dajatev. Zakaj?

3 koalicijske pogodbe Prioritete in cilji: »Do konca leta 2024, bomo pripravili celovito prenovo financiranja zdravstvenega sistema, ki bo vsebovala tudi ukinitev nepravičnega in neučinkovitega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Proučili bomo tudi možnost uvedbe proračunske varovalke.« Poznavajoč sisteme v Evropi in tudi seveda slovenski zdravstveni sistem tudi mene zelo skrbi, kaj bo do konca leta 2024 oziroma 2023 v našem zdravstvenem sistemu, pa ne zaradi tega, ker naj bi se spremembe dogajale iz danes na jutri. Spremembe so bile oziroma stanje je bilo pred kovidom in postkovidno se celotna Evropa ubada s krizo zdravstvenega sistema in vsi vedo, da nikjer ne bo več tako, kot je bilo pred kovidom. To je dejstvo. Slovenija tukaj ne izstopa. Na vaše vprašanje, zakaj smo pohiteli z ukinitvijo obstoječe oblike dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, sem vam že odgovoril. Skratka, ceno smo zamrznili z uredbo na 35,67 evra. Tu je uredba Vlade povsem jasna. Zakon, ki je bil vložen v parlamentarno proceduro, je po rednem postopku. Mi verjamemo, da ta zakon lahko v celoti dopolnimo, nadgradimo, da pridemo do dveh stvari. Prva stvar je, da dokler ne bomo našli nacionalnega konsenza, kako bomo financirali zdravstvo v bodoče. Od 1. 1. 2025 za naslednjih 10 ali 10 ali 15 let imamo omejeno, 35 evrov visok zdravstveni prispevek za nas vse, ker je zdravstvo od nas vseh, to bo omejeno. Res je, notri je zapisano v predlogu, kako se lahko ta zadeva usklajuje in kdo jo uskladi. Druga točka, bistveno bolj pomembna točka, pa je ta, da z ukinitvijo obstoječega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v celoti umikamo zasebne interese iz toka javnega denarja. Iz možnosti ostanka, ki je bil, se pravi presežkov, da bi se še naprej kupovali zasebni zdravstveni zavodi in bi se tok denarja iz javne zdravstvene blagajne usmerjal v zasebno dejavnost, brez da bi pacienti kaj od tega imeli in da se izkorišča tisto, kar je temelj financiranja javnega zdravstvenega sistema. Hvala lepa. Kolega Zvonko Černač, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Ja, predlagam, da na naslednji seji to razpravo opravimo. Ta razprava ni samo v interesu opozicije ali pa koalicije, ampak je v javnem interesu, v interesu ljudi, še posebej glede na to, kar smo zdaj slišali v odgovorih ministra. Lepo, da ste prebrali zavezo, ki jo imate zapisano v koalicijski pogodbi, ker ste s tem sam sebe demantirali in vaša ravnanja. Tam imate napisano, da boste do konca leta 2024 zagotovili celovito prenovo financiranja javnega zdravstvenega sistema, ki bo vključevala tudi ukinitev, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Sredstva iz prispevkov, ki se obračajo preko zdravstvene zavarovalnice, za katero vsi skupaj ugotavljamo, da je neučinkovito upravljana, ki jih je okrog 5 milijard evrov oziroma 4,5 milijarde. In desetino tega predstavlja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ga vi niste ukinili, kot ponovno urbi et orbi razlagate in zavajate, pač pa ste celo ugotovili v četrtek, da je to dopolnilno zdravstveno zavarovanje v nacionalnem interesu. Pojdite si pogledat vašo izjavo na spletno stran gov.si. Torej je v nacionalnem interesu, uvedli ste ga kot obvezen prispevek, obvezen prispevek v višini 35 in nekaj evrov in po novem ga bodo morali plačevati vsi, tudi tisti, ki ga doslej niso plačevali. Torej ste uvedli obvezno dajatev, obvezen prispevek za dodatnih 80 tisoč zavezancev, vi pa razlagate o tem, kako ste nekaj ukinili. Nič niste ukinili. Dogaja se na področju zdravstva, moram reči, improvizacija na improvizacijo, prioritete se vam spreminjajo čez noč. Še nekaj, kar ste teden nazaj govorili, ste nekaj dni za tistim povozili. Igračkate se z javnimi financami, zavajate ljudi, in to iz dneva v dan. Tako da s to dodatno 200-milijonsko obremenitvijo javnih financ, ki pa bo sledila tej vaši nesrečni potezi, če bo sprejeta, upajmo, da ta zakon ne bo, jaz predlagam, da ga čim prej umaknete iz zakonodajne procedure, ker je ta zakon slab in škodljiv tako za javne finance kot za ljudi. Zaradi te 200-milijonske luknje, ki bo navrtana v javne finance, pa ljudje ne bodo imeli popolnoma nič boljše dostopnosti do storitev, popolnoma nič boljše dostopnosti za storitev. In kot pravi dr. Brecelj, vaš predsednik vašega strateškega sveta: »Veseli bomo lahko, če stanje konec leta ne bo slabše, kot je danes.« Če je kje potrebna razprava in poseg parlamenta v sprejemanje odločitev čim prej v pravo smer, v skladu s tem, kar ste tudi sami zapisali v koalicijski pogodbi, je potrebna razprava tukaj. 40 tisoč ljudi več kot pred letom dni nima dostopnosti do osebnega zdravnika. Da ne nadaljujem. Jaz mislim, da je razprava tukaj, ne samo razprava, ampak poseg parlamenta v sprejemanje odločitev nujen. Zaradi tega predlagam, da to odločitev vsi skupaj sprejmemo in se o tej zadevi resno pogovorimo. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Bi pa na tem mestu še prosila, vsi, ki se imate karkoli za dogovoriti, da to naredite zunaj pred pred dvorano. Prej nisem opozorila, ko so se vsi dvigovali in šli, pa bi morala, da je to treba narediti čim manj moteče za govorce. Vas pa na tem mestu prosim, če imate kakšen pogovor, da ga opravite zunaj. Naslednja je poslanka, kolegica dr. Vida Čadonič Špelič, ki bo zastavila vprašanje ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu. Izvolite. Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovani minister, ostali prisotni! Na 5. seji je Strateški svet za prehrano med drugim obravnaval recenzijo smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Recenzenti so med drugim predlagali uvedbo dveh menijev, enega z mešano prehrano in jedilnik na osnovi rastlinskih živil. Na to zamisel so se ostro odzvali pediatri. Prepričani so, da predlog ne bo imel pozitivnega učinka na zdravje otrok in mladostnikov, obstaja pa celo možnost, da bo škodljiv. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil smernice prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so bile tudi potrjene. S potrjenimi smernicami se strinja tudi Strokovni svet za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu kot najvišjem strokovnem organu v državi na tem področju. Strateški svet za prehrano, kjer ni nobenega pediatra, pa sedaj posega v smernice, ki jih je pravzaprav stroka že sprejela in potrdila. Pediatri so opozorili na problematiko motenj hranjenja pri otrocih in mladostnikih, ki žal v Sloveniji narašča. Del teh motenj pripisujejo tudi neustreznemu promoviranju različnih prehranskih vzorcev, tudi z vegansko prehrano med otroci in mladostnik. Pediatri namreč poročajo o tragičnih primerih, ko so v bolnišnico sprejeli otroke, ki so bili zaradi veganske prehrane zahirani in hudo bolni. Sprašujem vas: Kako kot zdravnik in minister, ki je odgovoren za zagotavljanje zdravja vseh, komentirate sestavo Strateškega sveta za prehrano in njihove prve predloge, ki gredo, kot opozarja

otrok, ki se je na koncu žal končalo tudi tragično. Kaj boste naredili, spoštovani gospod minister, da se ne bi več ponavljale, vsaj zame, napake, ki jih je naredil Strateški svet in da ne bi prihajalo še enkrat do do javnega obračuna medicinske stroke v javnosti in zaradi tega pravzaprav tudi ne bi bilo slabega vpliva na zdravje celotne populacije? Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi posebne skupine, kot so otroci, bolniki in tako naprej. Hvala lepa za vaš odgovor.

to je nenazadnje tudi eden izmed najpomembnejših ciljev Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, ki ga je potrdil Državni zbor. Sodobne prehranske smernice za vzgojno-izobraževalne zavode, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, so seveda povsem strokoven in razumljiv dokument z veliko uporabno vrednostjo, namenjeno vsem, ki se seveda ukvarjajo z organiziranjem prehrane v šolskem sistemu. Dejstvo pa je, tudi tega pa vendarle ne smemo izpustiti in ni tako zanemarljivo, da podatki strokovnega spremljanja, s katerim NIJZ ugotavlja skladnost skladnost šolske prehrane s strokovnimi usmeritvami, kažejo, da so potrebne določene izboljšave v kakovosti ponujene hrane. Tako med ostalimi pišejo, da je potrebno paziti na večjo zmernost pri vnosu sladkorja in soli ter vključevanju več zelenjave, stročnic ter polnozrnatih živil, ki pa jih, zanimivo, otroci v večji meri odklanjajo in to konča običajno kot odpadna hrana. S tega vidika je seveda toliko bolj zahtevna naloga, kako zdravo in raznovrstno prehrano približati otrokom. Če se vrnem sedaj na vaše vprašanje. Strateški svet za prehrano je posvetovalno telo predsednika Vlade. V njem so med ostalim tudi strokovnjaki različnih strok, tudi medicinski, na primer, dr. Eržen iz NIJZ, pa dr. Fras iz UKC Ljubljana. Recenzentska skupina, ki jo omenjate, je predlagala smernice prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih in dala nekaj priporočil oziroma predlogov za izboljšave, med ostalim, če gledamo celostno smernice, naj podpirajo nakup slovenske lokalne in ekološko pridelane hrane; ob ohranitvi obstoječih dnevnih uravnoteženih obrokov, ki temeljijo na mešani prehrani, uvedbo dodatnega, ne za zamenjavo, pač pa uvedbo dodatnega uravnoteženega obroka na osnovi rastlinskih živil. Nadalje predlagajo podvojen vnos stročnic, polnozrnatih žit in seveda omenjajo oziroma priporočajo prepoved za otroke škodljive skupine živil, na primer zelo predelana živila z veliko nasičenih maščob, holesterola, soli, sladkorja, in predlagajo tudi omejevanje načina priprav obrokov, kot sta cvrtje na olju in praženje na maščobi. celoten zapis pa celo zgodbo v celoti, nihče ničesar nikomur ne vsiljuje, daje se zgolj in samo možnost izbire. Torej gre za to, da se poskuša na otrokom prijazen način zagotoviti na eni strani to, kar že sedaj imajo, in na drugi strani morda tudi z nekoliko bolj pozitivno in seveda ustrezno kampanjo dati možnost prehrane, ki temelji zgolj na osnovi rastlinskih živil. Gre po moji oceni za dober poskus uravnoteženja prehrane, gre za to, da je bil podan predlog, na katerega naj se seveda vsi odzovemo. Zakaj? Zato da bodo naši otroci ob tem, da jim seveda paše jesti samo pohan zrezek, pa pico pa krompir, prišli tudi do tega, da jedo polnozrnat kruh, več zelenjave in da imajo v hrani manj cukra.

zdrava. Ravnatelji se zelo trudijo, mogoče se malo manj trudijo starši, ker otrok ne naučijo jesti sadja in zelenjave, in tukaj imamo še veliko za postoriti. Tisto, kar me je pa res, bom rekla, na nek način zabolelo, gospod minister, je pa bilo to, da so v veganskem društvu očitali pediatrom znanstveno nepismenost in nestrokovnost. Jaz vas sprašujem: Ali so morda člani tovrstnega društva tudi člani strateškega sveta? Ker to se mi res ni zdelo na mestu, da nekdo specialistom, kot so pediatri, očita nekaj takega. Če bomo to dovolili, potem pač ne bomo več spoštovali stroke in to ne bo v redu. redu. Midva vsak iz svojega študija medicine veva, da so animalne beljakovine zelo potrebne za razvoj vsakega živega bitja. Na tem mestu vas sprašujem: Na kateri strani ste, komu verjamete in koga boste v bodoče podprli, pediatre ali vegane? Kajti to je bila zdaj ena epizoda, lahko se

Hvala tudi za to podvprašanje. Če mi dovolite, bi jaz vendarle ostal pri Strateškem svetu. Kot minister za zdravje se ne bi spuščal v debato med veganskim društvom in pediatri. Tako kot vi, sem tudi jaz sam zdravnik. Vedno menim, da je potrebna zmernost pri vsem. Če bomo ostali na sredini, smo na varni strani, posebej ko gre za zdravje, rast in razvoj otrok. Dejstvo je, in to različne študije dokazujejo, kaj otroci potrebujejo. Dejstvo je pa tudi, da smo se z načinom prehranjevanja, predvsem z omejevanjem proračunov v vrtcih in šolah pravzaprav oddaljili od dejansko zdrave prehrane, ki jo pridelamo v Sloveniji. To je, mislim, da tisto, kar nam mora biti motiv. Osebno, če se osredotočim na predloge Strateškega sveta, menim, da njihovi predlogi absolutno ne govorijo nič v prid uvedbi izključno rastlinskega menija, torej bodisi vegetarijansko ali vegansko prehrano, nič o tem se ne govori. Gre za to, da bodo v bistvu imeli otroci tako do do sedaj uravnoteženo mešano prehrano, zraven jim je pa potrebno dati možnost, da imajo možnost še prehrane zgolj na rastlinski bazi, z opozorilom, da tudi samo to ni v redu, tako kot samo cvrtje in samo meso ni v redu. Mislim, da moramo priti zgolj in izključno na srednjo pot. Osebno kot minister se bom vedno zavzemal za uveljavitev smernic, ki so realno izvedljive v praksi, ki podpirajo zdravo rast in razvoj in preprečujejo razvoj motenj prehranjevanja ali celo hranjenja. kakšne slike se kažejo, mladostnice z jasnimi znaki psihotičnih motenj. Moramo pa seveda v to prehrano pravzaprav vključiti in paziti tudi na vse tiste številne otroke z medicinsko indiciranimi dietami, na te danes tudi pozabimo, pozabljamo na celiakijo, na laktozno intoleranco, na alergijo. Tozadevno pa seveda je možnost prehrane na rastlinski bazi korak v pravo smer. Hvala. ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Ne boste dali postopkovnega predloga? (Ne.) Najlepša hvala. Naslednja, ki bo zastavila vprašanje, kolegica Andreja Živic. Imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu, izvolite. Hvala lepa. Spoštovani minister Luka Mesec, pred kratkim smo v oddaji Tednik lahko spremljali problematiko o dotičnih starših v zvezi z dodelitvijo pomoči tretje osebe otrokom s posebnimi potrebami do 18. leta starosti. Najnatančneje je bila izpostavljena družina, mama z dvema otrokoma, dvojčkoma, starima približno 12, 13 let, s težko obliko cerebralne paralize. Problematike ureditve ustrezne pomoči tretje osebe otroku s posebnimi potrebami do 18. leta starosti zaenkrat žal ne ureja noben zakon. V to skupino otrok s posebnimi potrebami ne spadajo samo otroci s tako imenovano vidno invalidnostjo, temveč tudi otroci, mladostniki z dolgotrajnimi boleznimi, otroci z redkimi bolezni in tako dalje, torej otroci, ki potrebujejo kakršnokoli pomoč pri dotičnih ali vseh življenjskih opravilih, izobraževanju, igri in tako dalje. Starši in zakoniti zastopniki teh otrok potrebujejo pomoč in strokovne usmeritve, saj je dokazano, da ti starši prej ali slej izgorijo od izčrpanosti, niti se ne morejo vključiti na trg dela in prav ti starši prej ali slej postanejo tudi breme države. Od prevzema poslanske funkcije dalje se zavzemam za ureditev te problematike v najkrajšem možnem času, saj je nedopustno, da to najbolj občutljivo področje še vedno ni urejeno. V Državnem zboru je bil že lani s strani predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič organiziran posvet za izboljšanje položaja otrok s posebnimi potrebami, ki živijo v revščini in nasilju. Nekoliko kasneje sem kot poslanka Svobode v Kabinetu predsednice Državnega zbora organizirala informativni sestanek za starše, ki imajo tudi dva ali več otrok s posebnimi potrebami, za uporabnike osebne asistence po sedaj veljavnem Zakonu o osebni asistenci ter za izvajalce, ki izvajajo osebno asistenco za uporabnike tudi po sedaj veljavni zakonodaji s pravico do do osebne asistence od 18. do 65. leta starosti, izključno v luči tega, da pridobimo čim več informacij na tem področju in poskušamo kot koalicijski partnerji v sodelovanju z vsemi deležniki začeti urejati to tako nujno področje za otroke.

Hvala lepa. Ja, tudi na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve se zavedamo teže tega problema. Zavedamo se, da ti starši nimajo dopusta od skrbi za otroka, da je to psihično in fizično naporna stvar, zaradi katere marsikdo tudi izgori, in da se po desetletjih skrbi za otroka, ponavadi skrbijo te zelo težko vračajo na trg dela. To je za nas prednostna naloga. Ta pilotni projekt, ki ga omenjate, je načrtoval naš Direktorat za družino. Po pogovorih z njimi smo ocenili, da 1,5 milijona sredstev, kolikor je bilo načrtovano, ne bi niti približno pokril potreb, ki so dejansko v naši družbi, bi bil ta projekt prepočasen in da nočemo čakati dve leti za to, da se stvari zakonsko uredijo, ker cilj tega pilotnega projekta je bil razviti novo storitev za te otroke oziroma za pomoč njihovim staršem. staršem. Zdaj smo prešli na rešitev, ki bo hitrejša, to pa je, da bomo v okviru zakonsko že vzpostavljene storitve, ki se imenuje pomoč družini na domu, ta je opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, podrobneje pa o Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, da bomo v bistvu to spravili v življenje. Se pravi, storitev že obstaja, zakonsko je že opredeljena. In če odgovorim konkretno na vaše vprašanje: namenjena je mladostnikom z zmernimi, težjimi, težkimi in več motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Zdaj je pa v bistvu vprašanje, kako jo najhitreje postaviti v življenje na terenu. Se pravi, tukaj rabimo določiti javno mrežo izvajalcev, to so centri za usposabljanje, delo in varstvo, treba bo stopiti v kontakt z organizacijami, ki imajo izkušnje z organiziranjem pomoči družinam, in pa vzpostaviti javno mrežo skupaj z njimi. To je zdaj prednostna naloga, da poskušamo to med urejanjem osebne asistence in pa dolgotrajne oskrbe sočasno urediti. V kratkem bomo tudi koalicijskim poslanskim skupinam okvirne rešitve prinesli, da se o njih pogovorimo. To bo predvidoma v maju. Potem pa jaz računam, da bo do 1. 1. 2024 vse določeno, kako bomo te stvari izvajali. Upam, da v nekaterih delih začne ta projekt čim prej teči.

da bi se tudi zakonodaja uredila na način in brez diskriminatornosti do dodelitve pomoči tretje osebe otrokom in mladostnikom oziroma pod enakimi pogoji za vse in ne, kot se je sodeč po medijskih objavah, to zgodilo pri osebni asistenci od 18. leta dalje, ko smo prišli do točke, žal, da mora upravičenec osebne asistence po veljavni ureditvi le-to izkazovati z aktivnostjo. Upam in še enkrat upam, da bo ta zakonodaja zaživela čim prej, da si lahko starši danes na tej točki oddahnejo in da lahko rečemo, da bo to čim prej v tem letu, v nekaj mesecih, ker verjamem, da so tudi postopki in ostali ostale zadeve za urediti. Vendar pa vseeno menim, da zaposleni, naj bo to osebni asistent ali naj bo to zaposlen v na dolgotrajni oskrbi, družinski pomočnik, ima po zakonu enake pogoje oziroma nimamo niti pogojev za oskrbovance uporabnikov. Upam, da bomo tudi z Ministrstvom za šolstvo in zdravstvom začeli urejati zadeve tudi glede zaposlitve in ne več ločevati, kdo je zaposlen na osebni asistenci. Konec koncev Eleno Pečarič tudi nekdo prenaša in je osebni asistent, ki ni imel pogojev zaposlitve, da bi jo nekdo spremljal na faksu, na predavanjih, tako kot starš za otroka, ki je lahko visoko izobražen in ima isto nalogo poskrbeti za svojega otroka ali tretjo osebo. Hvala lepa.

družbeno aktiven. Kar pomeni, da je za to omejena na uporabnike med 18 in 65 letom, ker govorimo o polnoletnih osebah, ki so zmožne prevzemati polno skrb zase in dajati navodila osebnemu asistentu, zato je zakonsko tako omejeno. Tako bo tudi po prenovi zakona ostalo. Imam pa jaz tukaj mnenje, ki je zelo podobno vašemu. Se pravi, da ni nujno, da zdaj postavljamo posebno mrežo za izvajanje teh storitev, pomoč družini na domu. Mislim, da je treba mreže teh storitev poenotiti in da se brez problema tisti izvajalci, ki zdaj izvajajo osebno asistenco, v določeni meri specializirajo tudi za to storitev, se pravi, da bodo pomagali otrokom in mladostnikom s težavami v telesnem in duševnem razvoju. Sicer bi pa še eno stvar rad izpostavil, to smo pa letos uredili pravkar, in sicer starši teh otrok lahko koristijo storitev, ki se imenuje delno plačilo za izgubljeni dohodek za osebni prejemek. To je DPID. Tega smo s 1. aprilom povečali z minimalne plače na 1,2 dvakratnik minimalne plače in pa od 1. aprila naprej ga lahko v večjem obsegu, 20 do 30 ur tedensko prejemajo tudi starši otrok, ki so nameščeni v institucionalnem varstvu, ampak nekaj časa preživijo doma. Se pravi, bistveno smo izboljšali plačilo oziroma nadomestilo za izpadli dohodek in omogočili smo, da se kombinira ta pravica tudi z dnevnim institucionalnim varstvom. To bi želel povedati, da je ena stvar, ki je bila pravkar urejena. Se pa strinjam z vami, da je treba poskrbeti, da bodo te družine imele zunanjo pomoč, pomoč tretje osebe in v tej smeri se pa zdaj sočasno s prenavljanjem Zakona o osebni asistenci in vzpostavljanjem dolgotrajne oskrbe tudi premikamo. Hvala lepa. Boste podali postopkovni predlog, kolegica? (Ne.) Hvala lepa. Naslednji ima besedo kolega Andrej Kosi. Imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju, izvolite. Hvala, spoštovana predsednica, za besedo. Lep pozdrav kolegom in kolegicam in ministrom! Spoštovani gospod minister za notranje zadeve, zaradi vse večjega števila nedovoljenih migracij Avstrija podaljšuje nadzor na meji s Slovenijo. Kot je povedal avstrijski notranji minister, je rezultat mejnih nadzorov prejetje več kot 110 tisoč prebežnikov. Prav tako Nemčija podaljšuje nadzor na meji z Avstrijo, saj ne pričakuje upada nedovoljenih migracij. Tudi Danska ohranja mejni nadzor z Nemčijo, in sicer v milejši obliki. Zaradi povečanega dotoka migrantov je Italija razglasila izredne razmere in zagrozila, da bo uvedla nadzor na meji s Slovenijo, če Slovenija ne bo znova začela sprejemati prebežnikov, ki nezakonito prečkajo mejo med državama. Skrb vzbujajoč je podatek, da je bilo leto 2022 število nedovoljenih migracij, odkritih na zunanjih mejah EU, največje po letu 2016. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je bilo leto 2022 314 odstotkov več nezakonitih prehodov državne meje z Republiko Hrvaško v primerjavi z letom 2021. Prav tako je bilo leto 2022 555 odstotkov več izraženih namer podaje prošnje za mednarodno zaščito v primerjavi z letom 2021. na dokaj blago politiko aktualne vlade Republike Slovenije zoper migracij in glede na navedeno vas sprašujem: Kako nameravate rešiti opisano situacijo glede povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje in povečanega kriminala tihotapljenja ljudi? Kako boste povečali zaupanje sosednjih držav in preprečili, da Slovenija postane migrantski žep? Hvala za odgovor. Hvala lepa. Spoštovani gospod poslanec, res je, v letošnjem letu, tudi v prejšnjem letu se je povečal migrantski tok po tako imenovani zahodnobalkanski poti. Tudi letos so so številke relativno visoke. Seveda se tudi v Sredozemlju povečuje ta migrantski tok iz držav Severne Afrike v Evropo. Tako da Slovenija ni oaza, v kateri ne bi bilo migracij, seveda pa še vedno ostaja Slovenija tranzitna država in čez Slovenijo pravzaprav poteka migrantska pot ilegalnih migracij proti ciljnim državam. Slovenija je 1. 1. 2023 predala varovanje zunanje schengenske meje Republiki Hrvaški, zato je postala meja z Republiko Hrvaško sedaj notranja meje Evropske unije in nadzor na tej tej meji poteka s strani Slovenske policije nekoliko drugače, kot je potekala prej, ko smo varovali zunanjo schengensko mejo. Nenazadnje tudi migracije, ilegalne migracije potekajo pravzaprav iz Republike Hrvaške, ne več tako po gozdovih in po samotnih poteh, kot so potekale še pred leti, danes večina teh ilegalnih poti poteka po glavnih komunikacijah z vozili preko nekdanjih mejnih prehodov, ki to zdaj niso več, ampak so pravzaprav ostale samo še točke vstopa v državo, po cestah, po železnici in pa seveda tudi avtobusih, najdejo se tudi v kakšnih transportnih tovornjakih, kjer je večje število teh ljudi prijetih. Slovenska policija z izravnalnimi ukrepi deluje na področju celotne države, na vseh komunikacijah zelo dobro. Je v stalnem stiku z ostalimi policijami, tako na zahodnobalkanski poti kot tudi s sosednjimi varnostnimi organi.

prejema tako tihotapce kot pravzaprav ilegalne migrante, ki potujejo preko Republike Slovenije v ciljne države. sosednjimi državami je policijsko sodelovanje odlično. Sodeluje s policijami v mešanih patruljah, zelo zanimivo tudi s sosednjo Republiko Avstrijo. Od 8. marca slovenska policija deluje po kar nekaj letih spet v mešanih patruljah, ki so se izkazale kot zelo dobre. Pravzaprav mene čudi ta ukrep podaljšanja zapore kontrole na notranji schengenski meji z Republiko Avstrijo, kajti je popolnoma nesorazmeren, nepotreben, pravzaprav zelo škodljiv ukrep. Vseeno moramo vedeti, da z Republiko Avstrijo ni toliko teh ilegalnih migracij kot s sosednjo Republiko Italijo. Pravzaprav nam statistika tega ne potrjuje, zato mene še toliko bolj čudi, da se po osmih letih znova uvaja ta ukrep, ki je res nepotreben in pravzaprav celo škodljiv ne samo za državljane Republike Slovenije, ki potujejo v Avstrijo, ampak tudi za državljane Republike Avstrije, ki čakajo na notranji meji za vstop v lastno državo. Nekoliko me res preseneča in tudi ko gledam informacije, ko poslušam poročila, berem pravzaprav medije, vidim, da tudi v Avstriji ni več enotnega stališča, da je ta ukrep na ukrep na nek način potreben, in slišim tudi sosednjega deželnega glavarja Koroške, ki nasprotuje takšnemu ukrepu oziroma ne vidi razloga zanj. V teh V teh dveh mesecih, odkar sem minister, pravzaprav zelo intenzivno sodelujemo z vsemi državami, tako z zahodnobalkanskimi državami, smo zadnjič imeli v Portorožu konferenco Brdo proces, kjer smo se sestali z ministri in državnimi sekretarji

je podala podatek, da je od maja lanskega leta do marca letošnjega leta prejela več kot 700 tihotapcev ljudi. Glede na to, da je to res kar pereč problem, in glede na to, da smo majhna država, ki ima kapaciteto sprejemanja migrantov mnogo manjšo od ostalih držav Evropske unije, in glede na to, da lahko

Normalno je, da policije med seboj sodelujejo, to je popolnoma nekaj normalnega, tako kot ministri za notranje zadeve med seboj sodelujemo. Ni nobene bojazni v tem trenutku, da bi Slovenija lahko postala v tem trenutku migrantski žep. Nenazadnje zahodnobalkanska migrantska pot se na nek način zelo zelo dobro upravlja. Kar se tiče ilegalnih migracij, prevzema naloge

tukaj ne še vidim nekih črnih scenarijev, čeprav vemo, da to lahko pride zelo hitro. Tudi v Italiji, ko sem bil pri ministru za notranje zadeve sosednje Republike Italije, sem dobil zagotovila, da nikakor ne razmišljajo o kakršnikoli zapori meje z Republiko Slovenijo, kajti ta izkušnja iz kovida, pravzaprav jo vsi poznamo, da se je takrat življenje ustavilo in da življenje ob meji na nek način mora živeti, da je ta pretok strateškega pomena za vsako državo in nikakor se naj ta meja ne bi zapirala. Smo se pa v Italiji dogovorili, da se sestaneta šefa policije in da se dogovorijo, kako še okrepiti nadaljnje sodelovanje policiji, kako ga še nadgraditi. Kajti policija je tukaj ključna in te mešane patrulje dajejo rezultate, gre nenazadnje tudi za tiho prenašanje znanja tako ene kot druge policije in tukaj se mi zdi to zelo ključno, to deljenje informacije, policijske taktike, metodike, ki jih same policije pri svojem delovanju tudi imajo.

Kolpo, v vseh možnih urah dneva na nek drug način, danes je tega bistveno manj, še vedno je, ampak bistveno manj. Danes potujejo s taksiji, prek železniških povezav, in tukaj je policija dejavnejša. Policija tako sodeluje na obeh straneh meje skupaj, so skupne patrulje in ravno tukaj preprečujemo te nezakonite poti.

hvala za besedo. Glede na to, da gre za dokaj pomembno tematiko za Slovenijo, kajti Avstrija s podaljšanjem tega ukrepa nekako izraža nezaupanje v delovanje organov tako Republike Hrvaške kakor tudi Slovenije, zato prosil, da se ta tematika lahko obravnava na naslednji seji, kjer bi se torej lahko opravila razprava na to temo. Hvala. Najlepša hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri, torej 18. aprila, v okviru glasovanj. Zdaj pa ima besedo kolega Franc Breznik, ki bo zastavil vprašanje ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi, ter ministru za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorju Papiču. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Moje današnje vprašanje je po vsej verjetnosti vezano na številne mlade. Verjetno je eden največjih izzivov ministra za vzgojo in izobraževanje, pa tudi ministra za visoko šolstvo in znanost,

v smislu novih učnih metod, reforme v primeru uporabe umetne inteligence, reforme, o katerih je govoril predsednik Vlade, o zeleni trajnostni usmeritvi, digitalni preobrazbi, predvsem pa digitalni pismenosti.

glede na potrebe gospodarstva, glede na potrebe, o katerih govori ves svet? Nekateri strokovnjaki govorijo, da čeprav smo v bistvu

lahko bi rekel tudi iz Vzhodne Evrope, predvsem pa iz Amerike. To je bistvena prednost pri poučevanju in seveda številne druge metode. To so nekatera orodja, ki jih študentje že prinesejo iz srednješolskega izobraževanja.

Hvala lepa. Najprej dajem besedo dr. Darju Feldi in vas prosim, da potem pravočasno končate, da lahko odgovori še dr. Igor Papič. Izvolite. lepa. Pozdravljeni vsi prisotni! Hvala tudi za vprašanje! Vemo, da je seveda šolstvo eden od ključnih sistemov, pa naj bo to začetno šolstvo, pa potem vse do konca visokošolskega izobraževanja. Spremembe, ki se dogajajo v šolstvu, so pravzaprav stalne. Morda občasno naredimo kakšne večje spremembe, zaradi tega, ker je treba vendarle posodobiti tudi sam pouk, tudi same pristope poučevanja, morda dodati marsikatero vsebino in podobno,

od tistega, ki se pripravlja za ta trg dela. V resnici gre tukaj v našem primeru za dvoje različnih pristopov k spremembam. Eno je tako imenovana kurikularna prenova, ta zadeva od vrtca in navzgor do konca srednjih šol, pri čemer gre za to, da se poudarijo zlasti tako imenovani skupni cilji, ker zajemajo seveda predmetno specifične in druge kompetence, ki morajo biti nekako prisotne tudi v več predmetih hkrati. Po drugi strani pa želimo že v osnovni šoli pouk postaviti tako, da ni naravnan samo na tisti obvezni del, ker v bistvu človek ali pa mladi človek sprejema neke vsebine, ampak mora biti del tega pouka, del tega druženja tudi izven obveznega pouka, kjer se samo jemlje novo znanje, zato da se postavljajo nova vprašanja, novi izzivi, da imajo učenci in dijaki potem tudi dovolj časa, da to prekomentirajo, pregledajo in da osmislijo tisto znanje, ki so ga pravzaprav prejeli v času tistega bolj obveznega pridobivanja nekih novih vsebin.

sistematično v te poklice oziroma v šole in poklicne šole. Pomembna je tudi prilagodljivost, zlasti tistih poklicev, ki so neposredno vezani na trg dela in ta prilagodljivost mora biti povezana s tistim

Osnovni dokument, če govorimo o reformi visokega šolstva, čeprav je to primarno namenjeno do univerzitetnega dela izobraževanja, je gotovo sprejeta Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva. Sprejeta je bila v prejšnjem mandatu, jaz sem imel priložnost, da sem takrat v neki drugi funkciji zelo aktivno sodeloval v delovni skupini, ki je ta dokument pripravljala, ga zelo dobro poznam, podpiram in seveda je to za nas izhodišče za razvoj do leta 2030. V tem krajšem obdobju, recimo naslednji 2 leti, pa seveda vse temelji predvsem na tem dokumentu, bi pa izpostavil nekaj aktivnosti, dejavnosti, ki se izvajajo. Eden najpomembnejših ciljev oziroma nalog našega ministrstva je priprava popolnoma nove zakonodaje na področju visokega šolstva. Pripravljamo novi Zakon o visokem šolstvu. Delovna skupina že deluje, sestaja se na 14 dni. Sestavljena je praktično iz vseh deležnikov, predstavnikov univerz, inštitutov, mladih študentov, sindikatov in tako dalje. Ta skupina deluje in jaz računam, da bo ta osnutek zakona pripravljen do konca leta. Gre res za temeljito prenovo in za analizo.

mednarodni prostor in pa kriterije,ki jih morajo visokošolske ustanove izpolnjevati, če želimo biti konkurenčni v svetovnem merilu, tudi, kot pravite, recimo v sami Evropski uniji, Nizozemska in seveda številne druge države. Tretji element, ki ga želim poudariti, je pa en velik projekt, ki dejansko govori o reformi študijskih programov Čas je žal potekel, spoštovani minister. Spoštovani poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite.

vidimo, da je še vedno absolutno premalo vpisa v srednje strokovne programe, ki jih gospodarstvo nujno potrebuje, po drugi strani so poklici, ki so poklici prihodnosti na področju vsega, kar je povezano z inženirstvom, z naravoslovjem, absolutno so velike potrebe v gospodarstvu, in če pogledamo vpise na nekatere, predvsem družboslovne srednje šole, vidimo, da je tega absolutno preveč. Tako je že vsa leta. Zdaj pa

šli v napačno smer. Vemo, da smo praktično izpodrinili vse poklicne šole. Vsi gledamo samo to, da bi imeli čim višje ocene in da bi se zato vpisovali pač v najelitnejše [šole], po možnosti gimnazije, niti niso vse gimnazije to bo treba verjetno v prihodnosti spremeniti. Torej, naš način je ravno to, mi želimo že v osnovni šoli spremeniti način dela in način vrednotenja znanja, preverjanja znanja, tako da bi bil tudi

Hvala lepa. Torej, nadaljujem tam, kjer sem prej končal. Omenil sem projekt reforme visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0. Tukaj Tukaj gre za relativno velik projekt, 57 milijonov evrov za univerze. Ta projekt bo tekel tri leta in v teh treh letih morajo oni narediti prenovo oziroma analizirati, kateri so tisti pravi načini preoblikovanja študijskih programov v kontekstu digitalnega prehoda, zelenega prehoda, ustvarjanja novih poklicev in tako naprej. Tukaj bi izpostavil tudi termin Družba 5.0. Vedno bolj gremo v smer interdisciplinarnosti.

tehnološki del umetne inteligence, lahko to počne danes, sicer ni samostojen program. V bodoče bomo morali imeti interdisciplinarni pristop, kaj to pomeni za družbo, kakšne so možne zlorabe in tako naprej. Se pravi, ta projekt zdaj teče tri leta. Začel se je lani poleti in na podlagi teh

z našimi izdelki in storitvami, ki jih lahko ponudimo v svetu. Slovenski narod z relativno staro populacijo brez znanja in z več visoke dodane vrednosti v svojih izdelkih ne bo preživel. Jaz mislim, da so vzgoja in izobraževanje in seveda tudi visokošolski prostor tisti, ki morajo dajati. Zato seveda predlagam ta del razprave, ki bi lahko bila kvalitetna. Tu ni metanja polen pod noge, vsi smo na istem čolnu, jaz mislim, da smo vsi vezani na usodo. vezani na usodo. Odkar sem poslanec v Državnem zboru, glede na to, da sem študiral tehniko in ekonomijo, bi lahko rekel, da razumem in eno in drugo in da so študiji Seveda, osnovni študij umetne inteligence je sigurno študij tehnike. Nekdo, ki ne pozna mikroprocesorja, ki ne pozna digitalnih sistemov, ne more govoriti Gospod minister, ki je strokovnjak s tega področja, lažje razume tudi vso možnost digitalizacije, ker zdaj je to moda, zdaj vsi v črednem nagonu govorijo o digitalizaciji. Ljudje, ki še nikoli niso slišali ali pa niti od blizu videli, kako recimo v osnovi deluje

Kratki video filmi, nagovori, promocije vrhunskih podjetnikov in vseh ostalih, ki bi prišli na šole, predstavili, kaj jih lahko čaka in kako dobri, kvalitetni so lahko poklici. In tudi vse življenjsko učenje. Nekdo, ki bo šel recimo, če boste ponovno začeli z dualnim šolskim sistemom

To je v bistvu sporočilo, ki mora biti, zato sta oba vpeta in koherentnost med obema ministrstvoma mora biti tista, ki bo dajala rezultate. Mladi se bodo lažje odločili recimo vsaj v prvem delu svojega izobraževalnega procesa, da gredo morda v bolj strokovne, praktične poklice in kasneje, ko se nekje najdejo, v neki sferi, gredo in pridejo do mogoče najvišjega nivoja. Toliko z moje strani. Mislim, da ste si zapisali moj predlog za splošno razpravo. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Tako je, spoštovani kolega, smo si zapisali. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri v okviru glasovanj. Kolega Robert Janev bo zastavil vprašanje ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi. Izvolite, spoštovani poslanec, imate besedo. Predsedujoča, hvala za besedo. Poslanke, poslanci, spoštovani minister! Tina Maze, Janja Garnbret, Iztok Čop, Rajmond Debevec, še bi lahko našteval, to so tista imena, ki so ime Slovenije popeljala verjetno najdlje v svet. To so naši ambasadorji.

učnem področju kakor športnem. Nekateri so zaključili srednješolske programe na poklicnih in strokovnih šolah, drugi so pa končali s to možnostjo, ki se je uvedla v letu 1990, in sicer skozi program gimnazija, športni oddelki. Dijaki – vrhunski športniki so dvojno obremenjeni mladostniki. Ob vsakodnevnem trenažnem procesu, dodatnih športnih pripravah, tekmovanjih in turnirji morajo opravljati svoje redno šolsko delo. To pomeni, da opravljajo dve službi. V obeh službah od njih pričakujejo, da bodo opravili kar se da najboljše. Pri tem ne smemo pozabiti, da gre za odraščajoče mladostnike, ki potrebujejo v obdobju socializacije dodatne spodbude in pomoč pri organizaciji dela, časa in dodatno motivacijo ob morebitnih neuspehih in poškodbah, mimo mimo katerih žal vrhunski športniki ne morejo. Ker je kariera relativno kratka, je zelo pomembno, da jim seveda država stopi naproti in omogoči dvojno kariero, ki bo ob koncu njihove športne kariere omogočala nadaljnje udejstvovanje v normalnem normalnem življenju. Izobraževalni program gimnazij – športni oddelek iz leta 1990. Namen uvedbe tega programa je bil omogočiti dvojno kariero športnikom oziroma ustvariti pogoje, da bi bili najbolj perspektivni športniki med dijaki tudi učno uspešni. To je država omogočila le dijakom gimnazijskih programov. Najprej se je v prilagojeni obliki pričel izvajati program gimnazija, pred nekaj leti pa se je športnikom prilagodil še program ekonomske gimnazije. Drugi srednješolski programi tovrstnih prilagoditev ne poznajo, čeprav se uspešni dijaki – športniki izobražujejo tudi v srednjih strokovnih in srednjih poklicnih programih. Ob tem velja upoštevati tudi, da se v srednjih šolah izvajanje izobraževalnih programov financira skladno s pogovorno glavarino. Nacionalni program športa v svojem izvedbenem planu 2014–2023 predvideva, da bi se vsaj v strateškem cilju

Analiza kaže, da v bistvu strokovna spremljava dela v športnih oddelkih ne poteka, prav tako šole za delovanje športnega oddelka nimajo specifične sistemske oziroma strokovne podpore. Zato je moje vprašanje: Ali je oblika programa s športnim oddelkom že preživeta?

in niso dali kakšnega odgovora, da bi bilo potrebno karkoli spremeniti, medtem ko je bil leta 2022 ponovno narejen tak posnetek stanja v teh oddelkih s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Takrat je pravzaprav

ampak je treba seveda najti neko primerno rešitev. Skratka, to, kar je pokazala ta evalvacija, bi bilo potrebno temeljito preveriti, kaj je pravzaprav tisto, kar bi bilo bolje, kot je narejeno Interes za program športnega oddelka je vsako leto večji. Tukaj vidimo interes za vpis zlasti pri samih kandidatih, delno tudi pri njihovih starših, pa tudi pri športnih klubih, ki so v teh lokalnih okoljih. okoljih. Trenutno, kot rečeno, gre lahko samo za športno gimnazijo, torej za splošno gimnazijo s športnim oddelkom, ali pa za ekonomsko gimnazijo. Kar je zanimivo, je recimo tako imenovani umetniški gimnaziji kaj takega ne bi bilo mogoče napraviti. Sistem dela v umetniški gimnaziji je takšen, da se tega sistema dela, kakor je v športnih oddelkih splošne gimnazije, nekako ne da prenesti. Vprašanje je tudi, zakaj ne bi šlo kaj podobnega tudi v drugih šolah, to je v drugih srednjih strokovnih ali pa tehniških šolah. Tu je težava v tem, da če gledamo gimnazijo, imamo en program na različnih šolah, če pa odpremo programe v tehniških in strokovnih šolah, je teh programov več kot sto. To bi seveda pomenilo, da bi bili ti športniki, ki bi si recimo izbrali smer športnega oddelka v nekem programu, zelo razpršeni oziroma ne bi bilo dovolj športnikov v enem oddelku, da bi se to postavilo kot oddelek. To je en razlog. Drugi razlog je seveda tudi v tem, da imajo marsikatere šole tega tipa, kot so recimo razne poklicne šole in podobno, več praktičnega pouka, celo tega dela, ki je nekako zunaj šole. Kar pomeni, najti način za zamenjavo tega načina pouka, kot pa recimo v gimnazijah. Verjamemo, da bi se dalo sicer na drugačen način, namreč mi vemo, da že kar nekaj časa velja Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli, kar bi pomenilo, da lahko naredimo neke vrste individualni program za posameznega dijaka, ki je vključen v nek izobraževalni

športnika A, B in C. V statusu A so športniki, ki imajo kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenija, v statusu B so tisti športniki, ki dosegajo rezultate in niso pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije, in status C, v v katerem so samo registrirani športniki. In mislim, da je že tu ena razlika, ker namreč v tehničnih in strokovnih šolah to ni mogoče, saj se tam status priznava zgolj tistim, ki imajo kategorizacijo Olimpijskega komiteja, kar pomeni, da nismo uspeli urediti te diskrepance med njimi. če upoštevamo to, da je v športnih oddelkih kriterij 18 do 22 dijakov in je kriterij v srednjih tehničnih oziroma poklicnih šolah 28, potem vemo, kakšno večje delo morajo opraviti koordinatorji. Žal se koordinatorji na tehničnih in strokovnih šolah upoštevajo zgolj kot športni koordinatorji in ne tudi pedagoški, vemo pa, kakšen suport potrebujejo vrhunski športniki tudi pri usklajevanju svojih šolskih in učnih vsebin. Za uspešno delo dijakov športnikov je nujno stalno in kvalitetno sodelovanje, usklajevanje in načrtovanje s strani dijakov, staršev, koordinatorjev, razrednikov, učiteljev, svetovalnih delavk in trenerjev ter ustrezno podporno okolje v šoli. Zato je moje vprašanje:

Hvala lepa tudi za to vprašanje. Kot sem že prej omenil, resnično je treba najti nek nov način in verjetno je ravno ta pravilnik o normativih in standardih, ki ste ga omenili, tudi eden od pogojev, zakaj bi se lahko šlo tudi v to. Navsezadnje ima ta pravilnik namreč med drugim možnost znižanja druge obveznosti nekemu učitelju, če se posveti recimo enemu izmed športnikov, kar pomeni, da bi bilo verjetno potem namesto tega, ko imamo zdaj različne športne oddelke, bi lahko rekli, da se fokusiramo na posameznega dijaka. To pomeni, tisti, ki bi bil kot nek mentor temu dijaku, kot rečeno je tu pomemben pedagoški mentor, namreč on mora skrbeti za izvedbo tega individualnega programa posameznega športnika, kar bi nekako moral izpeljati v toku tega študijskega leta in bi imel zaradi tega znižano učno obveznost, da ne bil toliko obremenjen z drugimi predmeti oziroma drugimi poučevanji v drugih oddelkih, bi pa se lahko več posvečal temu konkretnemu športniku.

rešitev, ki bi bila bolj prijazna in tudi bolj enakomerno porazdeljena do vseh športnikov, ne pa samo za tiste, ki gredo recimo na določene športne oddelke, ki so danes v veljavi. HOT:** Hvala lepa. Kolega Jožef Jelen bo zastavil vprašanje ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko. Spoštovani kolega, imate besedo. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Lep pozdrav vsem! Spoštovana gospa ministrica. V torek, 4. 4. 2023 ste se udeležili protesta dela novinarjev pred RTV, na katerem so bili prisotni novinarji, ki so zahtevali odstop vodstva. Baje je bilo na tem zborovanju okoli 80 novinarjev, kar pomeni približno 4 % vseh zaposlenih. Na tej stavki oziroma zborovanju ste stopili pred mikrofon tudi vi in zahtevali oziroma pozivali vodstvo RTV, da odstopi s svojih položajev, pri tem pa so vam ti, v narekovaju, nepristranski udeleženci, novinarji navdušeno ploskali. Tako da me zanima: V kakšni vlogi ste sodelovali na tem protestu? Znano je, da ste političarka, članica Levice, ministrica. ste pozivali k odstopu in s tem kršili ustavni red in sodbo Ustavnega sodišča, v katerem je nedvoumno in jasno opredelilo, da se zamrzne izvajanje zakona, dokler Ustavno sodišče ne razsodi o tej zadevi.

Prav tako je v tej izjavi bil kritičen tudi predsednik Vlade, dr. Robert Golob, ki mu je bilo baje žal, da ni prej politično prevzel vodstva RTV na civilen in legalen način. Zato me zanima tudi: Na kakšen način ste to mislili storiti? Hvala lepa za odgovor.

da se programski svetniki imenujejo tudi na predlog političnih strank. Naš predlog zakona je bil, da se umakne vsa strankarska politika iz vodenja in upravljanja RTV Slovenija. Ker se trenutno pritiski in pa tudi razmere v naši največji medijski in kulturni hiši RTV Slovenija zaostrujejo že več kot eno leto, poteka tudi stavka. Seveda je jasno, da neke stvari tam ne delujejo. Pred dobrim letom, ko je prevzelo vodstvo, ki ne upošteva dialoga z zaposlenimi, so ti v stavko. Stavkajo novinarji in drugi strokovni in tehnični delavci, ampak vodstvo z njimi ne najde dialoga oziroma ga morda ne želi najti. Odgovorni urednik televizije je nekdanji direktor Ukoma pod prejšnjo, vašo vlado. Rezultat tega je tudi to, da RTV Slovenija, ki je res izjemna hiša, več kot le medijski medijski informativni program, ampak opravlja tudi druge zelo pomembne funkcije, hrani kulturne dobrine, arhiv, otroški program, radijski program in tako naprej, kar so seveda izpostavljali tudi zaposleni pred RTV Slovenija in izpostavljajo dnevno, kot tudi drugi državljani in državljanke, ki jih skrbijo razmere na RTV Slovenija. Rezultat pa je, žal, da vendarle ne glede na trud in delo zaposlenih na RTV Slovenija, pada ugled. To je pokazala tudi raziskava Valicona, kjer je po zadnjih podatkih zaupanje v RTV Slovenija padlo na najnižjo raven doslej, odkar Valicon spremlja to institucijo. Še enkrat bi spomnila tudi na to, da so državljani na referendumu večinsko podprli nov zakon o RTV Slovenija, ki umika strankarsko politiko iz vodenja in upravljanja Televizije in Radia Slovenija in s to intenco želi vrniti naš javni servis državljanom in državljankam in zaposlenim. Vodstvo pa se trenutno z vsemi štirimi oklepa svojih položajev in ne želi slišati sprememb, ki so jim jih dali z jasnim signalom tako državljani, ki so odšli na referendum in večinsko podprli nov zakon, in pa tudi zaposleni, ki dnevno opozarjajo na nevzdržne razmere na Televiziji Slovenija. In tudi zaradi tega sem šla tja, seveda podprla zaposlene v njihovi stavki, v njihovih prošnjah in zahtevah do vodstva RTV Slovenija, in mislim, da bi jih zaradi tega tudi seveda pozvala k odstopu.

na vodstveno strukturo RTV, kajti vemo, da so mediji steber demokracije, ki omogočajo prenos informacij in kritično razpravo o določenih temah. Prej ste rekli, da želite nekako depolitizirati RTV. Kot vemo, te nevladne oziroma lahko bi rekel celo vladne organizacije, ali nam lahko na kakršenkoli način zagotovite, da so pa te vaše vladne oziroma nevladne organizacije apolitične? Kajti vemo, kateri ljudje so se tja prijavili na tiste razne žrebe in na kakšen način so bili izbrani. izbrani. Ministrstvo za kulturo mora tudi nekako zagotoviti takšne pogoje za delo novinarjev, v tem primeru na javni RTV, ki bo potekalo v skladu s strokovnimi in etičnimi standardi, ker vemo, da je RTV javna ustanova, ki jo financiramo mi vsi in si mi vsi želimo pravilnih in nepristranskih informacij. Kot sem že prej rekel, na tem zborovanju oziroma protestu je sodelovalo približno 80

strankarske politike, ne glede na to, da se smejite, umik strankarske politike iz vodenja in upravljanja RTV Slovenija. Vaše vprašanje je bilo žaljivo do institucij naše države, kajti nevladne organizacije in predstavniki, ki se izbirajo v Svet RTV, če ste prebrali zakon, poslušali, kar smo govorili v javni razpravi, bi vedeli, da predsednica Republike Slovenije na

Programski svet imenovan na predlog političnih strank v Državnem zboru. Tako da je žal odgovor na vaše vprašanje enak, to ni bilo vprašanje, ampak zavajanje, zato vam tukaj lahko odgovorim le tako, da seveda ta zakon absolutno umika vso strankarsko politiko iz vodenja in upravljanja RTV Slovenija. To, kar je bilo pod prejšnjim zakonom urejeno povsem drugače in tudi to, kar je v končni fazi prišlo do stanja, v katerem je RTV Slovenija danes, ko traja stavka že več kot eno leto, ko vodstvo ne želi najti dialoga z zaposlenimi in ko po zadnji pada RTV Slovenija, enemu od naših stebrov demokracije, najpomembnejšemu javnemu zavodu v naši državi, ugled v javnosti. Kolega Jelen, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. da se vršijo hudi pritiski na del novinarjev in vodstvo RTV, bi predlagal, da se opravi razprava glede dogajanja v javnem RTV. Moram pa še dodati, da po zdajšnjem zakonu noben svetnik programskega sveta ne sme biti članpolitične stranke. To, da pa ga predlaga politika, je RTV javna,

vašem predlogu bo zbor odločil jutri v okviru glasovanj. Kolegica Iva Dimic bo zastavila vprašanje ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi. Spoštovana poslanka, imate besedo. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča. Spoštovani minister za vzgojo in izobraževanje! Pretekli teden so nas vse pretresli posnetki medvrstniškega nasilja v Celju in nato še novica o šolarju na Jesenicah, je v šolo prinesel imitacijo pištole. Še prejšnji primeri, ki so nas res zaskrbeli, so bili recimo Šmarje pri Kopru, Sežana. Verjamem, da ste z njimi seznanjeni. V primeru nasilja v Celju je posebej zaskrbljujoče, ker se zdi, da je nasilje med nekaterimi mladimi postalo nekaj sprejemljivega, saj je več posameznikov napad posnelo in objavilo na družbenih omrežjih. Kot družba in politika moramo mladim poslati jasno sporočilo, da je reševanje medsebojnih konfliktov z nasiljem nedopustno. Družina je najpomembnejše okolje, v katerem se mlade vzgaja v odgovorne posameznike, ki spoštujejo drug drugega. K temu pa so poklicane tudi vse institucije, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, zato morajo namenjati posebno pozornost preprečevanju nasilja nad in med mladimi ter jih vzgajati, da medsebojnih sporov ne rešujejo z nasiljem, ampak s pogovorom in spoštovanjem dostojanstva vsakega človeka. Glede na to, da je v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu v teku

zaposleni, dejansko vidi, navsezadnje tudi v zadnjem primeru, ko so tudi mladi ljudje, torej sošolci tistih, ki so bili nekako zajeti v tem nasilju, seveda to ostro obsodili. Seveda pa imamo tukaj še zmeraj težave, da nekaterim verjetno še ni prišlo do živega, da bi jim vcepili v glavo oziroma v vzgojo, da bi vsi

in tudi v zaznanih primerih nasilja nad otroki so se dejansko odzvali, vsaj kar se tiče ljudi, ki so kot strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju. Pripravljene so tudi usmeritve, pripomočki in orodja, ki so v pomoč pri prepoznavanju in preprečevanju medvrstniškega nasilja in tudi nasilja v družini, ki se dogaja v družinah tistih otrok, ki prihajajo v šolo. Od leta 2016 je na voljo poseben protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ta se tudi sicer sproti posodablja in glede na nova spoznanja dodeljuje in dograjuje. Z navodili in priročnikom pa ta protokol podaja določene smernice, ki so usklajene z nacionalnimi zakonskimi in podzakonskimi podlagami in tudi z drugimi akti v vzgoji in izobraževanju, tako na vrtčevski kot osnovnošolski in srednješolski stopnji. Strokovne usmeritve v tem protokolu so v pomoč na zelo konkretnih ravneh, in sicer kako se uspešno spopadati z različnimi oblikami nasilja, ki nastaja, naj bo to verbalno ali dejansko fizično nasilje. Navodila Navodila ponujajo tudi možnost neke smiselne uporabe, ker so prilagojena stopnji in vrsti vzgojno-izobraževalne institucije, pa tudi posameznim dejavnikom, kot so na primer vzroki in motivi za nasilje, dinamika tega nasilja, posledice nasilja, starost vpletenih in tako naprej. V sklopu Zavoda za šolstvo mi stalno strokovno usposabljamo zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih, zato da znajo prepoznati in ustrezno reagirati pri vsakem nasilju, ki ga zaznajo. Poleg tega pa obstaja seveda pri Zavodu Republike Slovenijo za šolstvo poseben projekt, to je projekt Varno in spodbudno učno okolje, v katerem se izvaja v katerem se izvaja usposabljanja in svetovanja in se tudi pripravljajo gradiva, tako da se stalno organizirajo mreže, s katerimi se ustvarja neko kolegialno podporno okolje za zaposlene v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih.

2022, o tej temi, s strokovnim predavanjem in delavnicami. Pri izvedbi so sodelovali tudi posebni strokovnjaki, in sicer so bili predstavniki Inšpektorata za šolstvo, Policije in drugih zavodov, ki so soudeleženi pri reševanju problemov, ko nastane določeno nasilje. Glede na obisk, odziv ravnateljic, ravnateljev, moram poudariti, da tukaj dejansko ni bilo za vse ravnatelje skupaj, ampak je bilo ločeno, posebej za ravnatelje vrtcev, posebej za ravnatelje osnovnih šol in posebej za ravnatelje srednjih šol, zaradi tega, ker je bilo to potem prilagojeno tudi tematiki ustrezne starosti. je bilo res ogromno ravnateljev in vidimo, da so bila tudi zelo resna vprašanja in sodelovanje v okviru teh delavnic, tako da se ravnatelji in ravnateljice zavedajo tega in tudi želijo obravnavati

del takšnega okolja je seveda tudi šolski prostor, v katerem naj bi se otrok počutil predvsem varnega in sprejetega, in tudi izhodišča za prenovo Kurikuluma za vrtce, ki snovalce slednjega vodijo k umeščanju konkretnih ukrepov za zagotavljanje Čas je žal potekel, spoštovani minister, ampak mislim, da bo kolegica podala besedo. Imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. Hvala lepa. Res je, kot ste dejali. Mislim, da vsi govorimo, pa seveda tudi resno mislimo, ničelna toleranca do nasilja, še posebej do medvrstniškega nasilja. Šola naj bi bila varno okolje, kjer se otroci počutijo varne, sprejete in seveda imajo občutek, da je to okolje za vse enako. Mislim, da bi se morala pri načrtovanju, kako naprej,

doživlja. Seveda smo pa dolžni odzvati se na take prakse. S pojavom sodobnih tehnologij je to en, dva, tri v javnosti in je javnost o tem obveščena in vsa ta obvestila, ki smo jim priča

in zato se pravzaprav to manifestira prek učencev in dijakov, verjetno pa ne bi mogli reči, da je vzrok nasilja vedno v šoli. Kljub temu pa želimo seveda v tem prehodu oziroma ko delamo te nove smernice za šolstvo nasploh dati večji poudarek prav temu sodelovanju, temu pogovarjanju med učenci, tako da bi dali dejansko večji del osnovnošolskega prostora, kar se tiče časovnega prostora, temu delu. To pomeni, da bi se učitelji in učenci med seboj tudi pogovarjali, naslovili te probleme in našli neke skupne rešitve. Kot ste pravilno rekli, tukaj bi bilo treba spremeniti tistega, ki izvaja to nasilje in verjamem, da če bi se o tem pogovorili v šoli, bi verjetno potem tudi tega nekako uspeli prepričati, da je naredil neko napako in da je verjetno ne bi ponavljal,

imeli več tega pogovora in ob tem bi seveda tudi marsikaj tistega, kar smo slišali v tistih obveznih predmetih, ponovili, bi bilo verjetno vse skupaj nekoliko lažje. Skratka, bolj bi ozavestili in osvestili tisto, kar pravzaprav

te spoštljive odnose in to dejansko med sabo tudi doživljamo. Tako. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Mag. Nataša Avšič Bogovič bo zastavila vprašanje ministru za naravne vire in prostor, gospodu Urošu Brežanu. Izvolite, spoštovana kolegica, imate besedo. Hvala. Spoštovani minister! Evropska komisija je v načrt REPowerEU poleg ukrepov za povečanje energetske samooskrbe Evropske unije ter dodatnih ukrepov za spodbujanje zelenega prehoda vključila tudi priporočila za hitrejše izdajanje dovoljenj za projekte na področju obnovljivih virov energije in s tem povezanimi spremembami nacionalnih gradbeno-prostorskih zakonskih predpisov. Priporočila v bistvu izhajajo iz ugotovitve, da se vse članice Evropske unije pri spodbujanju izrabe obnovljivih virov energije soočajo z enakimi oziroma podobnimi ovirami, in sicer z dolgotrajnimi in kompleksnimi administrativnimi postopki pri umeščanju teh postopkov v prostor, ki so hkrati dolgotrajni in kompleksni administrativni postopki izdaje potrebnih dovoljenj in soglasij. Priporočila se sicer nanašajo na postopke umeščanja specifičnih energetskih infrastrukturnih projektov v prostor, a bi slednja morali smiselno upoštevati tudi pri prenovi krovnih gradbeno-prostorskih zakonskih predpisov, ki bi pospešila in poenostavila, seveda ob ohranitvi obstoječih okoljskih standardov, administrativne postopke umeščanja v prostor vseh preostalih infrastrukturnih projektov, katerih izvedba je v strateškem interesu Republike Slovenije. V mandatnem obdobju 2018–2022 je Državni zbor obravnaval prenovljene in novelirane krovne gradbeno-prostorske zakonske predpise, ki so vsebovali rešitve oziroma ukrepe, ki naj bi postopke umeščanja v prostor in izdajo dovoljenj in soglasij poenostavili in pospešili, a zaradi nedoslednosti pri sprejemanju izvršilnih predpisov v praksi novi oziroma posodobljeni predpisi niso bili izvršljivi. Glede na navedeno me, spoštovani minister, zanima: Ali boste navedena priporočila Evropske komisije upoštevali pri prenovi krovnih gradbeno-prostorskih zakonskih predpisov, ki

Hvala, predsedujoča. Hvala lepa tudi poslanki za postavljeno vprašanje. Ministrstvo za naravne vire in prostor je aktivno sodelovalo z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo pri pripravi predloga zakona o uvajanju obnovljivih virov energije. Ta zakon je sedaj v proceduri v Državnem zboru in verjamem, da ga boste skozi vaše delo lahko še izboljšali, optimizirali. Zakon bo ključen za implementacijo zahtev programa REPowerEU v Sloveniji. To pomeni, da bomo lahko hitreje realizirali fotovoltaične in vetrne proizvodne naprave na območjih, kjer je to seveda prostorsko in okoljsko sprejemljivo. Rešitve, predlagane v zakonu, nadgrajujejo in dopolnjujejo tiste inštrumente, ki smo jih že dobili s prenovljeno prostorsko in gradbeno zakonodajo, ki je stopila v veljavo sredi lanskega leta. V skladu s tem smo na Ministrstvu za naravne vire in prostor že začeli s pripravo uredbe o podrobnejših pravil umeščanja fotovoltaičnih naprav na strehe večjih objektov, na parkirišča, območja ob cestah, železnicah, energetskih objektih ter na zaprta odlagališča. Uredba bo po sprejetju zakona o uvajanju obnovljivih virov energije omogočila pohitritve pridobitve dovoljenj za postavitev fotovoltaičnih naprav na vseh teh območjih. V sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo pripravljamo tudi akcijski načrt, ki bo pospešil uvajanje fotovoltaičnih naprav in vetrnih proizvodnih naprav. Tako bodo na območju celotne Slovenije določena prednostna območja, tako za fotovoltaiko kot tudi za vetrno energijo. akcijski program bo temeljil na strokovnih podlagah, na okoljskem poročilu. V pripravo bodo vključena vsa relevantna ministrstva, lokalne skupnosti, nevladne organizacije in vsa zainteresirana javnost. Te strokovne podlage se že pripravljajo tudi v sklopu projekta, ki ga financira Evropska komisija, in s tem bo umeščanje teh naprav v prostor učinkovitejše. Naj predstavim še dva inštrumenta, ki sta že v veljavi in nam tudi pomagata pri hitrejšem umeščanju obnovljivih virov v prostor in imata podlago v že sprejeti prostorski in gradbeni zakonodaji. En inštrument je to, da lahko občina samo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom načrtuje umeščanje takih naprav v prostor, brez da bi imela že spremenjen občinski prostorski načrt. Drug tak inštrument je to, da se lahko fotovoltaične naprave na, ob ali v objekt do moči enega megavata umeščajo brez gradbenega dovoljenja, saj tak poseg šteje za enostaven objekt. Glede pospešitve realizacije infrastrukturnih projektov, ki so v strateškem interesu države, to je bila tudi tema poslanskega vprašanja, ki ga je danes dobil predsednik Vlade, lahko izpostavim tri ključne aktivnosti, ki jih na ministrstvu že izvajamo. Eno je proces digitalizacije, in sicer k učinkovitejšim postopkom bodo pripomogle seveda informacijske rešitve. Pri pripravi prostorskih planov je to projekt ePlan, pri izdaji gradbenih dovoljenj pa eGraditev. Te rešitve se intenzivno razvijajo pri nas na ministrstvu. Na ministrstvu že teče delo v okviru koordinacijske skupine za strateške projekte pod vodstvom državnega sekretarja. To pripomore k hitrejšim odločitvam pri umeščanju in tudi pridobivanju gradbenih dovoljenj. Na tem področju je dobra praksa tudi nadaljevati. Kot tretje pa bi omenil, da pripravljamo tudi zakon za optimizacijo postopkov prostorskeganačrtovanja in dovoljevanja pomembnih investicij v prostor, kar bo pripomoglo k odpornosti gospodarstva in zelenemu prehodu. Hvala lepa. Kolegica Alenka Jeraj bo zastavila vprašanje ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireni Šinko ter ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu. Izvolite. Spoštovana kolegica, imate besedo. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni! Jaz bom spraševala v zvezi z novo uredbo, vezano na območja Nature. Najprej pa mogoče dve stvari. Jaz prihajam z Iga, z Ljubljanskega barja in v zadnjem obdobju, v zadnjih letih je kar nekaj njiv, ki so jih imeli naši kmetje, padlo v okoljsko občutljivo trajno travinje, v ta projekt OOTT, imeli kmetje na njih pač v nekem obdobju travo ali deteljo, vmes niso preorali in so potem avtomatsko postale travniki, ki se po novem seveda ne smejo več preorati. S tem smo dobili ena območja, kjer so bile prej njive, zdaj pa je vmes nek travnik ali pa kaj podobnega. Kmetje opozarjajo, da niso bili opozorjeni, da se bo to zgodilo in da to za njih predstavlja problem oziroma so na ta način izgubili njive in so sedaj ti travniki brez vsake funkcije, ker so parcele majhne, pomešane med ostale aktivne njive in se na ta način kmetom dela samo škodo. Sedaj se z novo uredbo, ki je ravno v javni obravnavi oziroma bo vsak čas začela veljati, ponovno uvajajo neke restrikcije oziroma pač določa, pod kakšnimi pogoji smejo kmetje kmetovati, pravzaprav je videti, kot da sploh ne bodo mogli več kmetovati. Na okrogli mizi, ki je bila na Igu, pa tudi zadnjič na odboru, smo se pogovarjali o tem in je bilo rečeno, da smo dobili od Evropske komisije travniški opomin oziroma pač nek opomin, zaradi katerega se je potem pripravila ta uredba – jaz bi prosila za ta dokument to so že tudi kmetje izpostavili, kateri dokument določa in dejansko, ali Evropska unija res zahteva, da se najboljše njive spreminja v travnike.

okoljevarstveni ukrepi, ki jih predlagajo okoljevarstvene organizacije in se potem pojavijo v zakonodaji in se morajo kmetje tega držati, tako da so kmetje pač krivi za vse, kar je narobe, od podnebja do vseh drugih stvari. Pred leti smo marsikje že uvedli zahtevo, da se kosi šele po 1. avgustu ali po 15. juliju, ne glede na to, kje v Sloveniji se območje nahaja, pa vemo, da so razlike med Blokami ali pa med Prekmurjem. Zanima me: Ali je bila narejena kakšna analiza ukrepov, kako so se potem ti ukrepi obnesli? Zdaj mi bo zmanjkalo časa in bom v nadaljevanju povedala en primer, ko se to zagotovo ni obneslo in se zdaj vračamo na staro in se mi zdi, da gremo …

Evropska komisija je leta 2019 Sloveniji izdala opomin, ki še ni zaključen, v zvezi z naslednjimi ukrepi, ki na 85 območjih Direktive o habitatih in na 20 območjih Direktive o pticah niso bili dejansko ustrezni in učinkoviti. Takrat je Evropska komisija tudi določila, da prostovoljni ukrepi KOPOP, ki so se že izvajali v okviru kmetijskih ukrepov, niso dovolj in da naj Slovenija razmisli o tem, da bo potrebno uvesti druge ukrepe. Ko je bil v letu 2022 presojan presojan Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, je Evropska komisija ponovno opozorila Slovenijo na te ukrepe, in sicer da ukrepi, ki so prostovoljni, niso dovolj in da naj Slovenija dejansko vključi vključi nove ukrepe,ki bodo izboljšali status teh ogroženih habitatov in ptic na tem območju. Na ta način je Evropska komisija dejansko tudi v pogajanjih s Slovenijo zahtevala, da imamo v letu 2023 700 hektarov

Seveda, to je bila tudi nekako zahteva in pogoj okoljskega poročila, ki je bilo pripravljeno v okviru tega strateškega načrta in zaradi tega je morala Slovenija v teh dveh primerih dejansko povečati okoljsko občutljivo travinje in na ta način vzpostaviti tudi režime. Režimi so vzpostavljeni na področju Goričkega, Ljubljanskega barja in pa na področju

Tudi z moje strani hvala kolegici Šinko in tudi poslanki Jeraj za to vprašanje. Mogoče malce bolj podrobno o tem delu, ki se tiče našega ministrstva. Evropska komisija je julija 2019 proti Sloveniji sprožila predsodni postopek zaradi neizpolnitve obveznosti, ki izhajajo iz direktiv V tem postopku komisija navaja, da Slovenija ni vzpostavila in ni izvedla potrebnih ohranitvenih ukrepov za habitate travniških vrst ptic in metuljev ter travniških habitatnih tipov. Pri kmetijski rabi na območjih Natura 2000 komisija Sloveniji očita nesprejetje ustreznih ukrepov, in sicer za preprečitev slabšanja stanja traviščnih habitatnih tipov, habitatov traviščnih vrst ptic in metulja, barjanskega okarčka, ter opozarja na vznemirjenje vrst na območjih Natura 2000, in sicer na Ljubljanskem barju, Goričkem, Planinskem polju, Breginjskem Stolu, v Črni dolini pri Grosuplju in Duplici. Komisija sicer priznava delo Slovenije na področju vključevanja kmetov v kmetijsko-okoljska podnebna plačila, vendar ugotavlja, da interes za te ukrepe ni bil zadosten. Komisija zato izraža mnenje, da bi morala Slovenija razmisliti o obveznih ukrepih, o čemer je že prej ministrica, in sicer ti ukrepi bi morali biti vezani na plačila Natura 2000. Vlada Republike Slovenije je potem novembra 2019 na očitke pripravila odgovor, temelji na predlogih delovne skupine, v katero so bile vključene tudi glavne kmetijske organizacije. Slovenija se je takrat zavezala, prvič, k povečanju aktivnosti služb kmetijskega svetovanja in varstva narave za vpis v KOPOP ukrepe, in pa drugič, k aktivnemu izvajanju ciljnih naravovarstvenih projektov za zagotovitev habitatov na območjih Ljubljansko barje, Goričko, Planinsko polje, Črna dolina pri Grosuplju in Duplica, kar sem že prej omenil. Slovenija komisijo redno obvešča tudi o vseh rezultatih in velja omeniti tudi to, da je Slovenija ob sprejemanju slovenskega strateškega načrta skupne kmetijske politike vztrajala na uvedbi plačila Natura 2000 za obvezne ukrepe varstva narave. Jeraj, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **ALENKA JERAJ (PS SDS).** Hvala. Jaz nisem dobila odgovora, ali smo naredili kakšno analizo, zakaj se to dogaja. Mi izhajamo iz predpostavke, da je kmet kriv za vse, kar je narobe na Ljubljanskem barju. Govorim samo za to območje. Mi pa vemo, da se dogaja veliko sprememb. Na Ljubljanskem barju imamo recimo zdaj ne vem koliko štorkelj, ki jih nikoli nismo imeli. Bile so v Prekmurju, tam je zmanjkalo hrane in sedaj so na Ljubljanskem barju in skoraj že več ne slišiš žab, kar je neverjetno za Ljubljansko barje. Potem imamo poplave, ker država slabo skrbi za jarke, ne očiščuje jarkov ali pa vodotokov in prihaja do poplav. Poplave po travnikih seveda odnašajo gnezda in tako naprej. Spet se s tem noben ne ukvarja. Potem cel cel kup, bom rekla, mestnih prebivalcev prihaja na Barje, spusti pse, ki tudi najbrž preganjajo ptice, ki gnezdijo na tleh in tako naprej, ampak teh vzrokov mi ne gledamo. Podobno za barjanskega okarčka. Našteto je bilo, da je bilo recimo deset območij, kjer je bil barjanski okarček, danes je samo še na enem ali na dveh, ampak se ne vprašamo, če je morda barjanski okarček ob škofeljski cesti izginil zato,ker tam vsak dan stoji v koloni nekaj sto vozil, vsako jutro pred železniško progo, pred semaforjem. Ali smo naredili kakšno analizo? Če bi že zdavnaj naredili obvoznico Škofljica, bi bil mogoče okarček še vedno tam, ravno zaradi okarčka tega nismo naredili. In še en primer, Koščeva učna pot, to je spet pri nas na Barju. DOPPS je dobil sredstva, evropska sredstva za to, da ohrani Koščev gaj. In kaj se je zgodilo? Kosili so po 1. avgustu, tako, kot vi predlagate, in seveda se je tam vse zaraslo, nastalo je grmovje in kosec v grmovju ne more gnezditi

in je potrebno celovito pogledati celotno področje. Vsekakor pa je to, kar ste vprašali, kje je ta dokument, in sicer Evropska komisija je to zahtevala od Slovenije v uradnih pripombah na Strateški načrt skupne kmetijske politike, in sicer številka 73, kjer dejansko zagotavlja, da načrt uvaja številne nove instrumente, ki bodo lahko odločno prispevali k biotski raznovrstnosti, plačila v okviru omrežja Natura 2000, neproizvodne naložbe in nova plačila, ki temeljijo na rezultatih. Vendar cilj za povezani rezultat kazalnikov 31, ki pokriva le tisoč 200 hektarjev, vsekakor ni dovolj za spopadanje s strmim upadanjem travinja in povezanih vrst travniških in ustreznih območij Natura 2000 ter zunanjih, kar je predmet postopka ugotavljanja kršitve. Slovenija je bila pozvana, da že od začetka razmisli o razširitvi pokritosti s plačili v okviru omrežja Natura. Torej, to je bil pogoj, da smo lahko strateški načrt v tem delu dopolnili. mislim, ministrica, da morava povedati tudi to, da Vlada aktivno pristopa k izvajanju zavez do Evropske komisije in se na drugi strani zaveda tudi problematike, ki jo izpostavljate vi in ki jo izpostavljajo kmetje in kmečke organizacije, in da prav zdaj vzpostavljamo delo v okviru delovnih skupin, v okviru katerih bomo poskrbeli, da bodo ukrepi, ki jih bomo izvajali in sprejeli, naravovarstveno ustrezni in na drugi strani v največji možni meri sprejemljivi tudi za slovenske kmete.

Mi bomo šli spet v eksperimentiranje, v neke nove ukrepe in čez 10 let bomo ugotovili, da niso učinkovali, zdaj dajmo pa še malo bolj ostro. Mislim, to je ena konfuzna politika. Kmetom dajemo subvencije za to, da obdelujejo zemljo, da govorimo o samooskrbi in tako naprej, na drugi strani pa potem dajemo cel kup prepovedi. Zakaj ne eksperimentirate, kosite enkrat na leto po 1. avgustu, da se bo vse zaraslo na zemljiščih, ki so v lasti države? Sklad kmetijskih zemljišč ima cel kup zemljišč po Barju, vse zaraščeno, vse neobdelano, vse neurejeno.

vsak čas bomo uvažali že vse, bomo popolnoma nesamooskrbni. Vemo pa, da je hrana pač strateška surovina. Jaz bi vas prosila, da mi pošljete ta dokument 73 ali kaj ste rekli, da to vidimo. Še enkrat prosim in predlagam, da se naredi analiza, zakaj se je stanje poslabšalo. Vi ste rekli, niso vsega krivi kmetje. V redu. Najbrž bomo ugotovili, da je v ne vem koliko odstotkih krivo kaj drugega in bi mogoče tam začeli odpravljati probleme, pa tam, kjer je najlažje, pač postaviti neke zahteve in od kmetov zahtevati,da se grejo neko kmetijstvo. Vemo, da so bili že zdaj vključeni v vse te projekte, kosili so tako, da bo kosec preživel, ampak ga je vsakič manj. Potem ne more biti kmet kriv, je najbrž še kaj drugega, to, kar sem vam prej naštela. Tukaj imamo cel kup družinskih kmetij, večstoletno zgodovino, 200 kmetij samo v naši občini, in če bodo oni lahko kosili šele po 1. 8., pomeni, da ne morejo pridelati dovolj krme za govedo, ki ga imajo. Bomo potem ukinili, prodali pa zaključimo? Ali kaj? Z lahkoto se lahko sprejme neka navodila, neka pravila, potem pa naj se kmetje znajdejo, ob tem, da ste jim vsa ta leta dajali subvencije za to, da so širili kmetije, da so delali, da so kmetovali. Mislim, da je treba,

pri nas in recimo v eni Franciji, kjer so ogromne kmetije in je to neprimerljivo z našimi območji, samo treba se je znati pogajati. Kakorkoli, jaz mislim, da tukaj mogoče nismo ali pa niste opravili svojega dela tako, kot bi bilo treba.

Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Minister Mesec, predsednik Vlade je pred časom dejal, da ste v Vladi oziroma koaliciji izbrali daljšo in strmejšo pot. Jaz sicer takšne poti ne poznam. Poznam krajšo pa strmejšo pot ali pa daljšo pa bolj položno pot. Ampak nenazadnje, kakšna je ta pot, sploh ni pomembno. Pomembno je to, da glede na to, kaj ste pokazali vsi skupaj v enem letu, kaže, da ta pot nima cilja. In ta brezciljnost se kaže vsak dan bolj, bolj, ne samo v denarnicah, ampak tudi v stanju državljank in državljanov, ki se soočajo s težko stisko zaradi vse večje draginje. Pravzaprav ne morejo iti skozi mesec. Dajmo malo pogledati podatke.

Cena kruha in izdelkov iz žit se je podražila za 20 %. Mleko in mlečni izdelki, sir, jajca so se podražili skoraj za 25 %.

Poglejte, spoštovani minister Luka Mesec. Glede na to, da pokrivate resor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ste zagotovo protagonist ukrepov in predlogov, ki jih dajete na Vladi zato, da se nekako to stanje ublaži, kajti ljudje dejansko tega več ne zmorejo. Predstavljajte si, če si včasih prišel iz trgovine za neko vsoto denarja z vrečko, je danes ta vrečka praktično dve tretjini prazna. Nekje samo eno tretjino je je še napolnjena. Ob tem, da so seveda tukaj še ostali stroški, ki jih morajo plačevati. Najtežje je gotovo upokojencem. Zato mi povejte,

Hvala lepa. Jaz to stisko ljudi povsem razumem in sem prvi, ki nanjo opozarjam in jo poskušam reševati, zato smo takoj lani začeli s pomočjo najrevnejšim. govorim o enkratnem energetskem dodatku, ki je bil izplačan prejemnikom socialnih pomoči, varstvenih dodatkov in invalidom. Na ta način smo zajeli 74 tisoč 550 najrevnejših v naši družbi. Takoj za tem smo povišali minimalno plačo za 100 evrov neto mesečno, kar je najvišji skok v zgodovini samostojne Republike Slovenije oziroma z izjemo leta 2010, sicer pa najvišji skok poleg tistega doslej. Ob tem smo pomagali upokojencem. Najprej smo predčasno usklajevali pokojnine. Letošnji dvig je stal 330 milijonov evrov letno. Vem, da bo marsikdo rekel, da ni zadosten, se strinjam, o tem se da polemizirati in bo treba pokojnine še popravljati, zato tudi pripravljamo, ne bom tukaj govoril o podrobnostih, ampak pripravljamo spremembe na pokojninskem področju, ki bodo naslovile težave, s katerimi se soočajo predvsem najrevnejši upokojenci. To so To so glavne stvari, ki smo jih naredili. Vidite pa, da gre za targetirane ukrepe, s katerimi poskušamo naslavljati problem med najšibkejšimi v naši sredini.

svojih prihodkov porabijo za najbolj osnovne življenjske dobrine, za hrano, ogrevanje, elektriko in tako naprej, zato je treba najbolj pomagati tem. Meni se zdi nezaslišano, recimo, če dam samo še en podatek, zdaj ko pripravljamo spremembe na pokojninskem področju, da kar 37 % ljudi, ki so invalidsko upokojeni, se pravi, niso nehali delati po lastni volji, ampak so nehali delati zaradi neke poškodbe, 37 % invalidsko upokojenih živi pod pragom tveganja revščine. Mislim, da je to nekaj, česar si kot država, ki ima v Ustavi zapisano, da je socialna država, ne smemo privoščiti. S tem sem pa tudi že majčkeno nakazal, kje bomo nadaljevali z reševanjem problemov, ki jih oba opisujeva.

Prav tako enkratna pomoč, o kateri ste govorili, ni zadostna zato, ker so cene živil vsak dan višje.

Vlada na to nima nobenih konkretnih ukrepov, ogromno je nekih obljub. Res je, invalidski upokojenci so eni tistih, ki so najbolj oddaljeni, najbolj oddaljeni, najbolj prizadeti. Nenazadnje smo ravno v naši vladi, vladi Janeza Janše, dvignili invalidske pokojnine, da so te vsaj primerljive tistim, ki dobivajo socialno podporo, ampak še to ni res, kajti tisti, ki dobivajo socialno podporo, so deležni tudi nekaterih drugih možnosti, kot je na primer delo, za katerega potem, če dobijo, ne vem, določene ure prostovoljnega dela, dobivajo nek finančni dodatek. Invalidski upokojenci tega ne morejo, ker so invalidi. Ampak njim se dvigujejo zdravstveni pripomočki, povedala sem, hrana je vsak dan dražja. Minister, od obljub se ne da živeti, res se ne da živeti.

Ne, strinjam se, nikakor ni smešno. Nasmejal sem se samo zato, ker vidim, da nočete slišati, kaj vam sporočam. Če povem še enkrat. Minimalna plača je 100 evrov višja, za upokojence 330 milijonov.

dostopnost državnih štipendij in pripravljamo ukrepe za najrevnejše upokojence. Mislim, da sem vam s tem lepo orisal, ne to, kaj so naše obljube, ker nočem govoriti o obljubah, govorim predvsem o tem, kaj je bilo že storjeno, se pravi, o preteklem delu. Jaz se strinjam, da je sramotno poslušati zgodbe upokojencev, ki protestirajo, ko povedo, kakšne pokojnine imajo, ampak to ni nekaj, kar bi se dalo rešiti v dveh mesecih. To je zatečeno stanje, ki ga imamo že 30 let.

imamo danes 51 % vseh pokojnin manjših od praga tveganja revščine, je pa vprašanje, ki si ga moramo vsi skupaj zastaviti in zame je to izhodiščno vprašanje sprememb pokojninskega sistema. Kako bomo zgradili pokojninski sistem v naslednjih 30 letih, ki bo naslednjih 30 let omogočal ljudem boljše pokojnine kot ta, ki smo ga imeli prejšnjih 30 let? Tukaj se pogovarjamo o sistemu, ki danes stane 7 milijard na leto in zato je to sistem, ki se ga ne da kar čez noč vreči na glavo. Ja, lahko je reči, naj se vse pokojnine povečajo za ampak kdo bo prispeval ta denar, je pa malo težje vprašanje. Bom pa se seveda kot resorni minister potrudil, da ne bomo

Spoštovani minister, prej ste rekli, da ste se nasmejali, ker bojda jaz ne slišim. Jaz vidim, da vi mojega vprašanja sploh niste slišali. Vprašala sem vas, kaj ste vi konkretno predlagali tudi ostalim ministrstvom in na Vladi, kaj je treba narediti. Drugič, govorite o minimalni plači, ki z upokojenci neposredno nima nič, bi pa lahko bila plača za vse državljane večja, če bi pustili zakon na miru, pa ste šli spreminjat zakon in danes seveda govorite o neki minimalni plači, s tem, da ste drugim onemogočili, da bi imeli višji neto, kar pomeni, več v žepu. Naslednje. Govorili ste o ukrepih za upokojence, češ da v preteklosti, 30 let nekateri nismo naredili nič. Vi ste bili nadvladna stranka, že v prejšnjem mandatu ste podpirali Vlado. Kaj ste predlagali? Nič. V naši vladi smo, pa ni bila takšna rast cen, sploh je ni bilo, ljudje so za neko košarico dobili kar lepo vrečko,

in na to bi bilo treba odreagirati. Ampak veste, kaj ste vi naredili? Naredili ste nek sistem primerjave cen, za katerega bo seveda nekdo pobasal denar, 60 tisoč, samo za to, da spremlja tisto, kar je že sedaj na spletu, namesto da bi vsaj v sistemu pokazali vse proizvode, naj trgovine pokažejo cene vseh živil, da bi bila mogoče dejansko manjša regulacija, in to je vse. To je vse. In zdaj me hočete prepričati, kako naj še naprej čakamo. Ne, upokojenci ne morejo več čakati, družine ne morejo več čakati. Sramotno je, da gledajo dobesedno v denarnico, ali bodo vzele to ali to v trgovini. To se dogaja. Jaz ne vem, koliko ste na terenu, jaz sem veliko in ljudje dejansko ne zmorejo več, vi pa dobro veste, da je slovenski narod delaven narod, rad dela in da jim je najhujše to, ko spoznajo, da s tem, kar naredijo, ne morejo preživeti meseca in da bi morali zahtevati še neko pomoč. Zato prosim, in hvala za opozorilo, predsedujoča, da seveda o tem opravimo razpravo.

kaj lahko naredimo takoj in zato bi bila ta razprava več kot dobrodošla. Hvala lepa. spoštovana predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim gostom, ministrom, še posebej ministru za obrambo! Spoštovani gospod Šarec! Danes Danes bi vas spet rad malo povprašal, kot vedno do sedaj vsakega ministra, kako nam gre s popolnjevanjem Slovenske vojske in tudi z ureditvijo delovnih pogojev ter plač vojakov, vojakinj, častnikov in častnic. Namreč,

nekih dosedanjih videnjih je zanimanje za možnosti vključevanja v Slovensko vojsko večje, tudi za prostovoljno služenje vojaškega roka in vključitev v pogodbeno rezervno sestavo.« Zanimanje je večje. Kako se povečuje zanimanje, če priliva ni? [Imamo] manjši priliv kot odliv. Se pravi, zadržanje kadrov, ki vam odhajajo, je najina odgovornost, če tako rečem, tudi mene kot Odbora za obrambo Državnega zbora. Nekako se moramo zavedati, da je čas popolnoma drugačen, kot je bil leta 2020, kajti manj kot tisoč kilometrov stran divja vojna v Ukrajini, čeprav vem, da je tole nekje 800 ali tisoč kilometrov zračne linije. Seveda,

Prvič. Pravite, da ste leta 2021 zaustavili osip. To seveda ne drži. Kadri oziroma trendi so negativni ves čas in tega tudi nikoli nisem skrival. Trendi so negativni že deset ali več let. Ukrepe, ki jih uvajamo za pohitritev oziroma za popolnitev kadra, pa lahko razdelimo v dve skupini. Ena skupina je čisto notranja problematika, znotraj vojske, se pravi pohitritev pohitritev postopkov. Mi smo že dali razpis za izvajanje zdravniških pregledov. Zdaj bo 17 lokacij, ne samo ena in izključno znotraj vojske, ampak bo 17 zdravstvenih domov izvajalo te zdravniške preglede, ker smo ugotovili, da bi nekdo, ki bi recimo novembra izrazil interes, da se zaposli, do februarja čakal na zdravnika,

bil sprejet Zakon o službi v Slovenski vojski, kjer bomo tistim, ki nimajo zaključene srednje šole, omogočili, da se bodo došolali znotraj Vojske in da bodo lahko potem seveda sčasoma, enkrat to znanje uporabili tudi drugje. Seveda od tega ne pričakujemo, da bomo dobili 10 tisoč ljudi. To naj kar povem, da nismo iluzionisti, ampak vsak nov pridobljen kader je boljši kot nič. Kar se tiče odhodov, seveda ni na prvem mestu samo denar, ampak so tudi odnosi, so tudi druge zadeve, tako da te analize so bile opravljene. Kar se tiče

Na Ministrstvu za obrambo smo predlagali, da ima znotraj sistema javnih uslužbencev obrambno-varnostni sistem svoj steber, kjer bodo prepoznane vse te specifike poklica, ki jih je kar precej. Tukaj je kar precej specifik, ki bi jih bilo treba upoštevati. Moram reči, da je prejšnja ureditev do leta 2008 to upoštevala. V ureditvi od 2008, ko je gospod Virant uvedel tole famozno plačno reformo,

evrov, če imam pravi podatek. Če bi bilo to tako lahko, potem bi to lahko naredila že vaša vlada, na primer, pa tega ni storila, ker seveda vsak, ki je

znotraj pogajanj o plačnem sistemu vzpostaviti prepoznavnost tistih razlik, ki ločijo vojaški poklic od vsakega drugega

stanje izboljšano. Mislim, da smo kar izpolnili to kvoto, ki smo si jo ta hip zadali. Je pa res, da bo treba delati tudi na promociji Slovenske vojske, zagotovo. Mislim, da rešitev ni samo v denarju, ampak so tudi

da je bilo morda dva meseca nazaj tudi postavljeno poslansko vprašanje s strani enega kolega tukaj z leve straniin takrat ste povedali, da seveda

morda se tudi strinjam z vami, če ni šlo vse tako, kot smo pričakovali, bomo sedaj morali iti naprej z drugimi ukrepi. Ampak glede teh 400 evrov, kot smo se mi mogoče dotaknili, pa danes vi, gre za to, da bi slovenski vojak dejansko prišel na povprečje

mi dejansko, če rečemo tako po domače, prevagali tehtnico v korist, da bi bil priliv večji. Pogovarjal sem se z več vojaki, častniki in seveda ni res, da so zadovoljni, niso zadovoljni z nagrajevanjem uspešnosti, napredovanjem in tudi ne s plačo, kajti z dodatki pridejo na solidno plačo, ampak zavedajo se, da bodo imeli potem zelo male pokojnine. Še enkrat, lepo prosim, apeliram na vas, če se da, stopite skupaj z ministrom za finance do PV in mu recite, glejte, potrebovali bi 25 milijonov za to, da bi letno poštimali vojsko in da bomo dobili priliv.

se strinjava, tega niti nisem trdil. Skratka, prej sem bil prekinjen, ker mi je zmanjkalo časa. Vabim vas in seveda vse Slovenke in Slovence 13. maja v Stožice, vojska bo imela cel dan predstavitve, dinamične predstavitve, vse si bo možno ogledati. Zvečer bo tudi slovesnost ob dnevu Slovenske vojske in koncert Orkestra Slovenske vojske, tako da bo tisti dan res možno videti vse, kar kar se da videti v zvezi s Slovensko vojsko. Tisti, ki jih mogoče ta stvar zanima in bi želeli izvedeti več, so seveda tja vabljeni, tudi Odbor za obrambo, zelo lepo vabljeni. Prej sem mogoče še pozabil povedati, da je v izdelavi tudi nov stanovanjski pravilnik. Tudi to je eden izmed problemov, ki so nas počakali na mizi. Skratka, ogromno je nekih nekih pravilnikov, nekih uredb, takih in drugačnih, znotraj samega sistema. Ti pravilniki so sami sebi v napoto, najbolj pa vsem nam ali pa sami vojski. Skratka, preden mi pridemo do političnega odločanja, je že znotraj sistema marsikaj za popraviti, za spremeniti. Recimo, ti letni tabori so najboljši primer. Zakaj je omejeno na 100, če je pa zanimanje prek 200 in je podobno kot šola, ki bi bila deficitarna in bi vpis še omejila? To so recimo takšne anomalije znotraj sistema, jih tudi ne skrivamo in to odpravljamo. Kar se pa tiče plačnega sistema in vsega skupaj, pa bo potreben tudi nek širši konsenz. Povedali smo, da Slovensko vojsko potrebujemo, treba bo urediti plačni sistem, kot sem rekel, tako da bo prepoznal te specifike, prejšnji do leta 2008 jih je, in potem bo seveda lažje urediti kakšno stvar. Moram pa povedati, da so tudi ti dodatki namenjeni ravno temu, prepoznavanju specifik tega poklica in ti dodatki niso zanemarljivi. Se pa strinjam, da seveda z njimi niso vsi zadovoljni in tukaj nimam kaj polemizirati. Hvala. Hvala.